na glasovanje sljedeći Zaključak: Prihvaća se Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu RH za 2018. g. za potrebe nacionalnih manjina. Predlagatelj izvješća je Vlada RH temeljem čl. 37. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina. Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Ivan Malenica, ministar uprave, izvolite. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. U skladu sa Ustavnim Zakonom o pravima nacionalnih manjina, Vlada RH podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provođenju Ustavnog Zakona i o utrošku sredstava koji se za potrebe nacionalnih manjina osiguravaju u državnom proračunu za 2018. godinu. Prije svega, navodnimo da se podaci o ravnopravnoj uporabi službenog jezika i pisma nacionalnih manjina, podaci zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina manjina o izvršnim predstavničkim i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te podaci o aktivnostima i financiranju Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za potrebe ovog izvješća od 2018. g. prikupljaju putem e-sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. E-sustav je razvijen u okviru IPA projekta, potpora učinkovitoj provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina od 2016. do 2017. g. i omogućuje strukturiran i uniformiran način prikupljanja navedenih podataka. U odnosu na službenu i ravnopravnu upotrebu jezika i pisma, u 27 lokalnih jedinica u kojima je sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina obvezno uvođenje manjinskog jezika i pisma u ravnopravnu službenu uporabu, potrebno je istaknuti da u statutima tih jedinica nije bilo značajnih promjena u odnosu na prethodnu 2017. g. te su jedinice uglavnom ispunile obvezu usklađenosti svojih statuta s odgovarajućim zakonskim odredbama međutim pojedina prava uređena statutom ne primjenjuju se u potpunosti u praksi. Te jedinice nisu izvijestile o iskazivanju interesa pripadnika nacionalnih manjina za korištenjem svoga jezika i pisma u postupcima I. i II. stupnja pred upravnim tijelima jedinica samouprave a takav interes nije zabilježen ni u postupcima pred tijelima državne uprave. Izuzetak su pojedine jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji u kojima je dvojezičnost uvedena statutima i koja bilježi značajni broj postupaka na talijanskom jeziku. Važno je naglasiti da je uočeno povećanje broja izdanih dvojezičnih osobnih iskaznica posebice pripadnika talijanske, mađarske i češke nacionalne manjine. Na području odgoja i obrazovanja, na jeziku i pismu nacionalnih manjina konstantno se osigurao visok stupanj provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u potpunosti ostvaruje sve obveze iz Zakona hrvatska obrazovna politika u odnosu na odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina primjenjuje najviši standarde. učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina prema modelu A, dok se sve više učenika u osnovnim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina prema modelu C. Od školske godine 2018./2019. odobren je ustroj nastave po modelu C u 16 škola a prvi je put je odobren i ustroj nastave za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine u 10 osnovnih škola. Također, provedbom mjera i aktivnosti za ispunjenje ciljeva nacionalne Strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020., postignut je daljnji napredak u području odgoja i obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, uključivanjem na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. U odnosu na ostvarivanja prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima, tijekom 2018. g., i dalje se ističe potreba za unaprjeđenjem te nužnost kontinuirane i sustavne edukacije novinara koji se bave manjinskim pitanjima a edukacija je nužno vezana i za govor mržnje u javnom prostoru s ciljem senzibiliziranja javnosti o negativnim utjecajima govora mržnje te sprječavanja širenja stereotipa i predrasuda. HRT prema Zakonu o HRT-u, u ostvarivanju u ostvarivanju svojih programskih načela i obveza, ima obvezu proizvoditi ili i objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina u RH.

U području kulturne autonomije nacionalnih manjina putem Ministarstva kulture, kontinuirane se financira opremanje knjižnica, novinska i knjižnično-nakladnička djelatnost, glazbeno-scenska djelatnost i kulturno-umjetnički amaterizam, likovna, novo-medijska i filmska djelatnost, međunarodna kulturna suradnja, arhivska i muzejsko-galerijska djelatnost te zaštita kulturne baštine nacionalnih manjina a putem Savjeta za nacionalne manjine, financiraju se razni programi udruga i ustanova nacionalnih manjina. Brojne udruge i ustanove koje su osnovali pripadnici nacionalnih manjina s ciljem očuvanja razvoja i promicanja i iskazivanja svog kulturnog identiteta, na visok stupanj ostvarivanja prava nacionalnih manjina na kulturnu autonomiju. Značajna sredstva dodjeljuju se i na lokalnoj razini, posebno u urbanim središtima, za razne kulturne projekte koje organiziraju udruge nacionalnih manjina samostalno ili zajedno sa drugim dionicama. Vezano uz političku participaciju, pripadnici nacionalnih manjina ostvarili su propisanu zastupljenost u Hrvatskom saboru a u cijelosti su ostvarili i svoje pravo na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima te tijelima uprave jedinice samouprava, uređeno je čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji osigurava zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u navedenim tijelima na način da imaju pravo prednosti pri zapošljavanju pod istim uvjetima. U prethodnom razdoblju a i nadalje na snazi je odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnih službama i uredima Vlade RH što se što se odrazilo na mogućnost zapošljavanja u državnoj službi općenito pa tako i na zapošljavanje nacionalnih manjina. Prema podacima Ministarstva uprave, na dan 31. prosinca 2018. g. u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade RH, bilo je zaposleno 49 612 službenika i namještenika od kojih su njih 1605 ili 3,24% bili pripadnici nacionalnih manjina što predstavlja blagi pad postotnog udjela u odnosu na 2017. g. kada je taj udio iznosio 3,34%. Učinkovito zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina uz donošenje godišnjih planova prijema ovisi o prijavama pripadnika nacionalnih manjina na natječaje, pozivanju na prednost pri zapošljavanju, ispunjavanju uvjeta za radno mjesto koje se popunjava te rezultatima ostvarenim na provedenim testiranjima i intervjuu. Prema podacima Ministarstva uprave, na dan 31. 12. 2018. g., u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukupno je zaposleno 14 058 službenika i namještenika, od čega 463 ili 3,31 pripadnika jedne od 22 nacionalne manjine. 529 ili 3,78 3,78 nepoznatih, 18 ili 0,13 neopredijeljenih te 8 ili 0,06% službenika i namještenika koji su se izjasnili kao muslimani. Usporedbe radi u odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2017. g. u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave ukupan broj službenika i namještenika povećan je za 314, dok je službenika i namještenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina veći za 8%. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo i obvezu savjetodavnog sudjelovanja u donošenju odluka na lokalnoj razini vezanih za pitanje od interesa za nacionalnu manjinu. Iz podataka koje su putem e-Sustava dostavile jedinice lokalne i područne samouprave u 2018. g. je vidljivo povećano financijsko izdvajanje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na razini RH za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina. U većini lokalnih jedinica, stanje je ostalo nepromijenjeno u odnosu na prošlu godinu, dok je u pojedinim jedinicama zajedničkim djelovanjem Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predstavnika lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaren određeni napredak. U 2018. g. posebno značajnim ocjenjuje se izrada prijedloga zakona o izboru Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kojim se podrobnije uredio postupak izbora i druga pitanja u vezi s izborom članova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te se otklonili u praksi .../Govornik se ne razumije./... nedostaci ili pravne praznine. Navedeno je imalo za cilj unaprjeđenje izbornog zakonodavstva na nacionalnom nivou u skladu s demokratskim standardima te i unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina u dijelu koji se odnosi na izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, a radi njihova sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima. Spomenuti zakon na snazi je od 19. ožujka 2019. g. Zaključno se može konstatirati da je Vlada RH tijekom 2018. g. putem nadležnih tijela provodila brojne aktivnosti u provedbi Ustavnog zakona o pravu nacionalnih manjina je za tu svrhu iz državnog proračuna ukupno potrošeno 173 milijuna kuna, što predstavljaj povećanje u odnosu na 2017. g. kada je utrošeno 144 milijuna kuna. Hvala. Zahvaljujem se ministru uprave. Kao u dobra stara vremena imamo mnogo replika, ali prvo su zatražene 2 stanke. Zastupnik Miro Bulj je prvi zatražio, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predstavnici Vlade, poštovani građani, u RH nacionalne manjine većinom ostvaruju svoja prava koja proizlaze iz Ustava RH od kulturnih, autonomije nacionalnih manjina, do financiranja u ogromnim iznosima u usporedbi s onim što bih ja i želio reći ovdje vama, uvaženi ministre i pitati vas što je sa onim što je Hrvatska potpisala primjer usporedba sa Srbijom, sa problemom hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Reciprocitet je vrlo bitan, 2005. g., 2004. je potpisan Sporazum o reciprocitetu, dok u Srbiji Hrvati nemaju pravo na svoga predstavnika u parlamentu, ovdje je zagarantirana 3 saborska zastupnika kad to uspoređujemo. Dole su, hrvatska nacionalna manjina je šikanirana, dok u Hrvatskoj uz 3 saborska zastupnika imamo 40-tak gradonačelnika, dogradonačelnika, tj. oni koji su u jedinicama lokalne samouprave, a u Srbiji ljudi jednostavno naši Hrvati nemaju apsolutno nikakva prava. Što je sa Sporazumom o reciprocitetu potpisanim 2004. g.? Što ste po tome pitanju poduzeli? Nedavno je bio ovdje g. Žigmanov, predstavnik Hrvata, nacionalne manjine u Vojvodini, koji je govorio, govorio vapaj predstavnicima hrvatske Vlade, vapaj do neba o onome što se događa Hrvatima u Republici Srbiji. Nemaju nikakvu autonomiju. Nemaju nikakva financiranja. U R. Srbiji na jednog,

predloženoga vremena. Stanku je također, zatražio zastupnik Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Ispred Kluba Hrvatskih suverenista tražim stanku. Ovdje smo slušali izvješće i sve to izgleda fino. Međutim, evo ja ću postaviti jedno jako konkretno pitanje vezano uz korona krizu. Hoće li i kulturne udruge koje su financirane na ovaj način, konkretno, ja ću reći, izdvojiti jednu udrugu, Srpsko narodno vijeće, snositi teret krize? Hoće li i dalje milijuni kuna odlaziti konkretno toj i sličnim udrugama koje šire, ja ću biti jasan, govor mržnje. Vi ste ovdje sa govornice spomenuli govor mržnje, sprečavanje govora mržnje i ne mogu shvatiti da hrvatska država danas financira časopis Novosti preko Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, a širi se eksplicitan govor mržnje iz tog časopisa odnosno preko rada te udruge. I to je ono što meni nije jasno. Još jedna stvar koja je jako bitna, a svi se boje to izgovoriti. Kad govorimo o nacionalnim manjinama, one su naša dragocjenost, međutim, nemojmo zaboraviti da je prije 30 godina, da su pripadnici jedne nacionalne manjine uzeli puške u ruku i pokušale rušiti svoju državu Hrvatsku. To je jako bitno napomenuti i imati na umu. Dakle, super, dragocjenost su, ali još uvijek nismo čuli od pripadnika čelnih pripadnika te nacionalne manjine, pravu iskrenu ispriku za ono sve što su radili. I na koncu, danas imamo etno biznis, pravi etno biznis od izbora zastupnika u HS do dobivanja novaca preko udruga, a najbolje o tom etno biznisu govori i današnja koalicija koja upravlja Hrvatskom, ja sam je nazvao na onaj pravi način jer to ona je, hrvatsko-srpska trgovačka koalicija. S obzirom na ono jučer što se dešavalo u Jasenovcu, ja sam to malo i proširio i stojim iza toga. Hrvatsko-srpska-romska trgovačka koalicija. **Petrov, Božo (MOST)** Povreda Poslovnika, izvolite zastupnik Radin, potpredsjednik Sabora. Povrijeđen je čl. 238. kada je g. Zekanović spomenuo u krajnje negativnom obliku izbor zastupnika nacionalnih manjina u HS-u koji koji je predmet ovog zakona ustavnoga o kojemu govorimo danas i za koje je glasalo 2/3 članova ovog parlamenta jer toliko treba.

Zastupnik Radin, ja sam pretpostavljao da će ova točka biti poprilično intenzivna, vidim da su najveće snage hrvatskog parlamenta, još nedostaje jedno ili dvoje, svi su tu i očekujem da će rasprava biti, krenuti upravo u ovom tonu. što se mene tiče, nećete dobiti preveliko kažnjavanje, o vama će najbolje govoriti, mislim o svim zastupnicima ono što sami budu govorili i bez kazni i bez bilo čega. Što se tiče vrijeđanja, svaka osoba ima pravo iznijeti svoj stav. Ako je to njezin stav, onda stavovi također, govore o osobama. Ali u ovom trenutku ja ne mogu procijeniti da je postojala povreda Poslovnika.

Pa ja se ne bih složio da će ići kompletna rasprava u tom smjeru, mislim da bi svakako u hrvatskom parlamentu trebalo dati pozitivne smjernice i ove rasprave i svega onoga što radi hrvatski parlament, svi njegovi zastupnici, uključivši i zastupnike nacionalnih manjina, ne samo u ovim dijelovima negativnosti koje su pričali, koje mislim da su sasvim sporedna stvar, nego i u smislu što se trudimo biti i most između RH i drugih država. Mogu reći i na primjerima, evo, manjina koje ja zastupam, Češke i Slovačke, da smo u proteklih nekoliko godina, da je više od 25 milijuna kuna stiglo investicija u objekte, u infrastrukturu u RH, da se da se radi zajedno na školstvu, da imamo bilaterale, tu zahvaljujem evo, sad se radi na novoj bilaterali upravo, bilateralnom sporazumu između R. Češke i RH, u pripremi je isti sa Slovačkom koji treba biti poveznica i most, a da ne kažem da smo u ovoj teškoj situaciji kada imamo situaciju sa COVID-19, sa korona krizom, pokušali zajednički sa našim veleposlanicima isto ići u smjeru unaprjeđenja, revitalizacije gospodarstva, mogućnosti da i naš turizam, ako sve bude u redu, prodiše, da dovučemo na neki način i da budemo pozitivni ambasadori za hrvatski turizam izvan RH. S te strane mislim da i sve ove financije koje se ovdje spominju su, naravno, korektne, ali su i puno manje nego što se ovdje priča jer puno toga i zemlje koje su ovdje i čiji zastupnici zastupaju, ulažu i u RH i u infrastrukturu, ali moram reći jednu stvar i zamolit ću sve ovdje kolegice i kolege koji su danas ovdje da budu korektni, nemojte osuđivati narod radi pojedinaca.

Mislim da smo se dužni javiti i zatražiti stanku da bi se konzultirali o nekim stvarima koje su ovdje izrečene i najoštrije odbaciti ocjene nekih klubova i zastupnika vezane uz nacionalne manjine u RH i zakon čije čije izvješće danas ovdje slušamo jer mislim da je dosta Hrvatskoj, hrvatskim građanima i ako ćemo se okrenuti budućnosti, dosta je parazitiranja pojedinaca na manjinama i negativnom kontekstu non-stop jedna te ista priča, mislim da jednostavno dosta toga više slušati i na način da će hrvatski građani znati procijeniti da u biti oni koji siju netrpeljivost i mržnju ne žele dobro Hrvatskoj. Sa te strane, mislim da je Hrvatskoj ovakav zakon potreban, da je dobro da ga imamo, da bi bilo dobro da ga u potpunosti primjenjujemo i da ne možemo potpasti pod pojedinačne ocjene, pa normalno da ljudi nisu zadovoljni što su neki predstavnici nacionalnih manjina, kao što je g. Bilek u klubu zastupnika Milana Bandića. to ne može nikome biti, to nikome ne može biti na čast da bude u klubu zastupnika uskočkog optuženika koji maltretira grad Zagreb već godinama ali nisu pripadnici nacionalnih manjina krivi za to, oni će znati na jesen ocijeniti da li je to čast biti u klubu Milana Bandića i glasati ponovno za te kolegice i kolege ili nije. I zato u potpunosti odbacujem ovo što je rekao kolega Zekanović i ovo što je rekao kolega Bulj, mislim da se ne trebamo uspoređivati sa lošijima od sebe. To što je Srbija takva kakva je, pa to ne znači da Hrvatska moramo biti. Mi moramo biti uzor, mi moramo pokazivati kako se odnosi prema nacionalnim manjinama i moramo pokazati kakvu Hrvatsku želimo da se ovdje svi naši sugrađani osjećaju dobro, sigurno i da imaju bolju budućnost. Hvala vam lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Vučetić je također zatražio stanku. Zahvaljujem. Molim stanku u ime kluba kako bi upozorili javnost na jednu činjenicu koju gotovo svi znaju, ali nije dovoljno jasno rečena, makar u ovoj sabornici. A ta činjenica glasi, nacionalizam je glup. Zašto je nacionalizam glup? On je glup zbog toga što izdaje ideju nacije. Ideja hrvatske nacije je ostvareno u hrvatskoj državi, ono što je hrvatska država, to je sadržano u Ustavu i zakonima. Kad ne provodimo Ustav i kad ne provodimo zakone, onda smo protiv ove države. Glupi nacionalisti su protiv ove države a nisu toga svjesni. Glupi nacionalizam ne shvaća da je s prigovorima kad se prema nacionalnoj manjini, konkretno prema srpskoj nacionalnoj manjini, treba odnositi modelom srpske države Dakle glupi nacionalisti se zalažu da model vladanja u RH bude model vladanje Republike Srbije, dakle nacionalizam je glup. Zašto je nacionalizam glup? Zato što ga promoviraju glupani koji ne shvaćaju koja je vrijednost države i koji ne shvaćaju koja je vrijednost hrvatskih građana. Nacionalne manjine su građani RH, oni nisu naš dodatak, oni nisu naša vrijednost koju ćemo mi oko vrata okačiti, oni su vrijednost RH, oni su RH, oni su Ustav i oni su zakoni. I oni ukoliko su nacionalisti, i oni su glupi. Sve dok nisu nacionalisti, i sve dok netko nije nacionalist, on izgrađuje državu. Kad postane nacionalist, on se očitovao pred državom kao protudržavni element, kao netko tko uništava državu odnosno u spoznajnom smislu, kao jedna obična budala. Zastupnik Babić je također zatražio stanku. nacionalnih manjina po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te iznijeli određene stvari i netočnosti koje se ovdje govore u Hrvatskom saboru. U ovom izvješću postoji jedno poglavlje vezano za bilateralnu suradnju, dakle bilateralnu suradnju sa drugim država pogotovo ondje gdje žive hrvatske nacionalne manjine a time i u Republici Srbiji. Da se iščitalo iz ovoga izvješća odnosno da se njega pročitao, vidjelo bi se da se kontinuirano ulažu napori za poboljšanje hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji kroz međuvladin mješovit odbor, ne samo u Srbiji već i u Sjevernoj Makedoniji posebno za 2018. g. kroz ovo izvješće možemo govoriti i vidjeti o statusu hrvatske nacionalne manjine u Sloveniji. Naravno da nam je u interesu da hrvatske nacionalne manjine u drugim državama poglavito u Republici Srbiji imaju daleko bolji status isti ili sličan kao u RH, nažalost to zavisi i od Republike Srbije odnosno njezin vlasti, njihovog parlamenta, ali nastojimo svaki put i u svakoj prigodi institucionalno a i kroz susrete zapravo govoriti o poboljšanju i položaju hrvatske nacionalne manjine u RH, što ćemo naravno i dalje činiti, zbog toga tražim stanku u ime kluba HDZ-a. Hvala vam lijepa.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici, molio bih vas da se vratite na svoja mjesta, nastavljamo s radom. Postoji 8 replika, prvu repliku zatražio je zastupnik Bulj, izvolite.

bi vam postavio pitanje, pitao sam to i u stanci, to je vrlo bitno pitanje. U Hrvatskoj se ustavna prava prema nacionalnim manjinama ispunjavaju i obaveze većinom. Čak imamo i dvostruku povijest u gradu Vukovaru gdje oni koji su napadali, imaju svoju povijest a mi imamo službenu hrvatsku povijest. Što se poduzeli po tome pitanju da se dvije različite, u istim školama, dvije različite povijesti uči i što ste poduzeli po pitanju reprociteta ovih sporazuma iz 2004. g. gdje hrvatska nacionalna manjina u Srbiji nema apsolutno nikakva prava, ni prava financiranja, ni prava participacije u vlastima, od lokalne do državne, jednostavno to je vapaj tih ljudi, to je moje pitanje. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku, ministar uprave. …/Upadica je repliku. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani ministre, ali evo pitanje je zapravo i državom tajniku Poljičku, ono što sam pitao u stanci, evo tu Šibenčanin postavlja pitanje Šibenčanima, želim čuti vaš stav vezano uz rad Srpskog narodnog vijeća, časopisa „Novosti“. Ja sam maloprije ovdje rekao kao zastupnik u Hrvatskom saboru i postavljam pitanje i vama, što vi mislite o govoru mržnje koji se širi iz tog časopisa, vaš stav i hoćete li vi kao ministar i državni tajnik, nešto napraviti po tom pitanju da se to konačno zaustavi. Ja ne vidim razloga da se tako nešto financira, da se taj govor mržnje plasira u javni prostor a vi ste u poziciji to zaustaviti. Pa onda, evo vaše mišljenje i naravno i odgovor hoćete li po tom pitanju nešto napraviti da se to konačno spriječi? **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnica Jeckov zatražila je repliku. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Poštovani g. ministre, u izvještaju su korišteni podaci o izdaci za financiranje prava nacionalnih manjina vezani iz prava koja se odnose na druge zakone. Zbog čega je to tako? Tako da ovaj iznos koji je naveden izgleda u priličnoj mjeri prenapuhano i zbog čega se recimo sredstva za stambeno zbrinjavanje koja se inače odnose na Zakon o stambenom zbrinjavanju su umetnuta u ovoj izvješće? Zbog čega financiranje vjerskih zajednica također se nalazi u ovom izvješću kada znamo na koji način se to financira odnosno putem ugovora s vjerskim zajednicama? Kao što rekoh, ova sredstva i ove brojke su u priličnoj mjeri nestvarne. Zahvaljujem. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Zahvaljujem se poštovani ministre. U samom vašem izlaganju, spominjali ste nacionalnu strategiju, ne znam da li znate da je bila prije toga dekada od 2005. do 2015., da je jako malo učinjeno, skoro ništa, poslije toga pojavljuje se nacionalna strategija od 2013. do 2020. Ne znam koliko ste upoznati da samo 30% jedinica lokalne samouprave donijele su akcijske planove. I sad ja postavljam pitanje, na koji način će se izvršiti realizacija same nacionalne strategije kad nacionalna strategija obuhvaća jedan začarani krug, to je stanovanje, obrazovanje zapošljavanje, zdravlje itd.? Ako nemaju u proračunu jedinice lokalne samouprave sredstva, onda ne može doć ni do same implementacije a danas smo 2020. a mi govorimo o nacionalnoj strategiji od 2013. do 2020.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, vi ste u vašem izlaganju rekli da se zbog dvojezičnosti izdavanja osobnih iskaznica u 2018. g. bilo negdje oko 3 358, od toga je je 3 160 na talijanskom jeziku a samo manji broj, negdje 98 na srpskom odnosno po 36 na mađarskom i slovačkom i nešto na rusinskom, po 2. Je li vam to govori da ne postoji interes nacionalnih manjina za izdavanje osobnih iskaznica na dvojezičnosti osim talijanske, vjerojatno i zbog granice i zbog po meni razumljivih razloga ili imate možda neki podatak 2019. g. da je puno veći zahtjev za izdavanjem osobnih iskaznica na 2 jezika? 2 jezika? Hvala. mislim da stvarno je zakon dobro odrađen i da je funkcionalan, bit će vjerojatno i nekih manjih popravaka, međutim jedna sitnica koja možda nije dobro definirana je financiranje kampanje odnosno pristup javnim medijima vezano za taj dio i mislim apsolutno tu nije bilo dovoljno sluha prije svega od javnih medija, od državne televizije da bi uopće bili prezentacije oko tih izbora da su oni u tijeku i šta oni. Znači, imamo onaj dio koji je vezan uz sve ostale izbore, gdje postoji određena obveza

po nacionalnoj osnovi uskraćuje neko pravo, radi se o govoru mržnje. Međutim to uskraćivanje može proizlaziti i iz tišine. 2018. imali smo tišinu, zakonsku tišinu, tišinu uskraćivanja prava nacionalnim manjinama u nekoliko gradova i općina. Namjerno sad neću spomenuti onaj slučaj oko kojeg se svi sporimo nego manje razvikane slučajeve, a to je u Gračacu, 45% stanovnika je srpske nacionalne manjine, a tada im ni statut nije bio usklađen s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Nadalje, u gradu Vrbovskom imaju usklađen statut sa zakonom, ali se ne provodi ni zakon ni statut. To je tišina unutar koje se događa negiranje prava nacionalnih manjina. Hrvatice i Hrvati, naravno i uvažene nacionalne manjine, općenito je poznato, ima stara jedna poslovica, da mrtvac nema osjećaja i da ga ništa ne boli iz jednog razloga, mrtav je, ne zna ništa. Pa tako i čovjek kad je glup, isto tako on nema osjećaj da je glup jer nema spoznaju da je glup. Kada se nekog naziva nacionalistom i onome koji širi govor mržnje, ja mogu samo pokazati par naslovnica koje sam su uspio iskopirati na brzinu. Dakle, Hrvati, mrtvi niste, ali da li ste glupi da financirate glasilo jedne nacionalne manjine Novosti koje vas crtaju sa Hitlerovima brčićima, koje vam stavljaju metu sa slovom U, koga treba riješiti, kojom ponovo to petokraka u drugom obliku,

Pa evo što se tiče reciprociteta, dakle

to pokazuje činjenica dakle određene financijske pomoći pogotovo pri izgradnji Hrvatske kuće, ali i bilateralnih razgovora koje je predsjednik Vlade obavlja sa predstavnicima R. Srbije u smjeru unaprjeđenja statusa pripadnika hrvatske manjine u RH. Ono što sam pročitao u medijima, što je izjavio. G. Žigman, Žigmanov, dakle vidi se određeni pomaci u ostvarivanju određenih prava kada su u pitanju, kada je pitanje obrazovanje, kada su u pitanju određeni infrastrukturni projekti. Što se tiče financijskih pokazatelja … **Petrov, Božo (MOST)** Isteklo je vrijeme. Ispričavam se, morat ćete malo češće koristiti mogućnost odgovora na repliku. Ali bit će vremena uvijek, kao predlagatelj imate pravo i govoriti. Nastavljamo dalje s radom. Je li želi izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista prijavio se za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Poštovani građani, predstavnici Vlade, poštovani kolegice i kolege. Hrvatska država i hrvatski narod je jedno tijelo sa nacionalnim manjinama. Doprinos nacionalnih manjina je ogroman, ja dolazim iz krajeva i živim sa ljudima srpske nacionalne manjine i najveći dio tih ljudi doprinosi hrvatskom društvu u svakom obliku i na taj način bi i trebalo razgovarati o nacionalnim manjinama, mi smo znači dio Hrvatske, hrvatskog hrvatskog korpusa, svi zajedno i svi zajedno živimo u istom društvu i dijelimo iste sudbine. Što se tiče Ustavnoga zakona, tj. Zakona o nacionalnim manjinama, on se u RH 90% provodi uz određene iznimke koje su u svakom zakonu se događaju u praksi. Međutim, ovdje kad govorimo o nacionalnim manjinama, dobro je spomenuti da u, po pitanju svih u području kulturne autonomije nacionalnih manjina, u području političkih participacija pripadnika nacionalnih manjina, da apsolutno nacionalne manjine, pa evo i u Hrvatskoj nacionalne manjine su dio većine, ja govorim sad dio iz dijela oporbe, u ovome slučaju je nacionalna manjina je dio većine. hrvatski građani i pripadnici nacionalnih manjina to znaju, da je odgovornost upravljanja državom u ovome trenutku i na nacionalnim manjinama i na onome što se događa u RH je odgovornost, zato što su dio većine. Međutim, ja sam postavio jedno pitanje koje je apsolutno legitimno postavljati hrvatskim vlastima. Ako u RH imamo čak, ono što je nezamislivo u drugim državama, da u istome gradu, primjer u Vukovaru, djeca uče dvije različite povijesti. Ove uče koje su pisali agresori, srbočetnici koji su okupirali RH, a druga djeca uče službenu politiku. Dokle će to trajati, zanima me. Mene taj dio problema zanima. Da li je povijest različita? Da li je odnos prema tim trenucima poglavito naše bliže povijesti, Domovinskog rata, različit? Te stvari se trebaju mijenjati. Jer obrambeni Domovinski rat u kojemu su sudjelovali svi u postrojbama HOS-a, pripadnici svih nacionalnih manjina, pa i srpske nacionalne manjine, 9 tisuća ljudi u postrojbama, pripadnika u postrojbama i Hrvatskih obrambenih snaga, HOS-a i Hrvatske vojske i policije. Prema tome, tim ljudima, trebamo ih uvijek pozivati, se pozivati na nje i njihovu hrabrost. Međutim, i doprinos domovini, i ključno pitanje, što je sa sporazumom o manjinama koji se ne poštuje, koji je Hrvatska sklopila 2004. g. sa međunarodnim sporazumima o reciprocitetu? U nekim državama, u većini država di su hrvatske nacionalne manjine su prema njima odnosi su dobri, imamo problem i konstitutivnog hrvatskog naroda u BiH-u gdje je na katastrofalan način, to hrvatska Vlada jednostavno apsolutno ne rješava taj problem. Ja ću samo spomenuti, nedavno je bio u Hrvatskoj g. Žigmanov i ostali pripadnici nacionalnih manjina. Čovjek je vapio do neba da hrvatska nacionalna manjina nema apsolutno nikakva prava, ni politička, ni kulturna ni vjerska, nego dapače, imaju agresiju i teror u Republici Srbiji od strane u Vojvodini, poglavito govorimo o Vojvodini, poglavito od strane vladajućih, nemaju osigurano niti jedno mjesto dok primjera, ja sam uzeo usporedbu, srpska nacionalna manjina u RH ima zagarantirana tri saborska zastupnika. Imaju gradonačelnike i načelnike u 40 jedinica lokalne samouprave, 11 zagarantiranih dožupana, po jednom pripadniku nacionalne manjine, samo da usporedimo, u Hrvatskoj se izdvaja 37 kn. A u Republici Srbiji kuna. 37 puta se više ulaže. A o teroru koji provodi u Vojvodini, koji se Ja mislim da treba o tome govoriti i o tome bi trebali govoriti i pripadnici nacionalnih manjina koji su na vlasti u RH. A ne pisati pamflete i govore mržnje pa primjer u Vukovaru kad je napisana kako Srbi u Hrvatskoj žive. Na mjesto gdje je poginuo Blago Zadro. Dal je to provokacija prema ljudima koji su dali svoje živote u RH? Prava

I zasluge nacionalnih manjina, poglavito u stvaranju samostalne RH ali i u drugim vidovima života su vrlo značajna i to su dio hrvatskog korpusa, hrvatske države. Međutim, zabraniti od nekih koji koperkanske doživljavaju na filozofski način koji govore da je glupo pitati što je sa reciprocitetom, sa međunarodnim sporazumom koji Vlada ne smije niti spomenuti kad je bio ovdje četnik Vučić, Predsjednik države kod Kolinde Grabar Kitarović, Srbije, ne smije se to niti pitat, pa mi moramo govorit o ovome problemu. Mi moramo govorit o problemima naših nacionalnih manjina ali opet ponavljam, nacionalne manjine u RH, njihovi saborski zastupnici su dio većine. Ministre, demantirajte me ako nije to istina. I na njima je odgovornost kako da se ispuni ovaj međunarodni ugovor sa pozicije vlasti od kolege Kajtazija, Radina, Bileka, svih ovdje koji sjede, gđe. Jeckov, svih pripadnika nacionalnih manjina, na vama je odgovornost da ukazujete na ono što se događa u državama prema hrvatskoj nacionalnom manjinom jer vi u Hrvatskoj ostvarujete sva moguća prava gdje nema u nijednoj državi prema, di nema niti u jednoj državi, ja mislim da smo mi Hrvati tu na najvećoj razini što se tiče davanja najveće, jedno od najvećih. Jesmo, ne trebate kolega Bilek, vrtiti glavom. U malo je država, evo nabrojite mi države gdje su nacionalna, kao što ste vi, u većini na vlasti? Nabrojite mi jednu državu. Vi ste na vlasti po posebnom zakonu, to Hrvati nemaju pravo, kolegice Jeckov, u Srbiji, u Vojvodini, oni na to nemaju mogućnost uopće. Njizi se ne može izabrati, ne može, teror ne na tim ljudima, terorizira ih se na najgore načine. Vi zbog toga, a vi iz Vlade, predstavniče Vlade, morate biti malo glasniji i jasniji a ne da ljudi kad dođu ovdje, naša nacionalna manjina u Srbije, da njihov vapaj niko ne čuje, osim što se par dužnosnika slika s njima. I na provokacije od vladajuće većine kao što je bio pamflet kako Srbi žive u Hrvatskoj na mjestu gdje je poginuo Blago Zadro, to treba osudit. To ne potiče mir, to ne potiče suživot nego obrnuto jer sve obaveze ustavne a poglavito kad govorimo o kulturnim, medijskim slobodama, evo spomenute su maloprije srpske „Novosti“ koje šire mržnju. Sve ljude etiketiraju koji nisu na tragu reći drugi nekakav stav koji u demokraciji se može kazati. I nitko nema u Hrvatskoj, vrlo malo ljudi, i nitko gdje je mržnja prema nacionalnim manjinama zbog toga što je neko, ne, nacionalne manjine su bogatstvo ali gospodo saborski zastupnici iz nacionalnih manjina, vi ste na vlasti, vi ste odgovorni, vi uglavnom tezgarite manje zbog interesa nacionalnih manjina jer ja se borim za te ljude sa svoga područja a vrlo malo sam vidio onih koji su predstavnici npr. srpske nacionalne manjine da su došli pitat kako ti ljudi doli žive. Hvala lijepo. Klub HNS-a također se javio za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnica Božica Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, poštovani državni tajnici ovdje nazočni. Dakle, od donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina iz 2002. g., ovo je čini mi se, 16. Izvješće o njegovoj provedbi kao i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu, vezano za 2018. g. Pripremajući se za ovu raspravu u ime Kluba HDZ-a, pregledao sam jedan redoslijed događanja, kao i osiguranje sredstava iz državnog proračuna za potrebe nacionalnih manjina dođe se stvarno do zaključka da iz godine u godinu provedba zakona zadovoljavajuća u području ostvarivanja i kulturne autonomije i prava na službenu i javnu uporabu jezika i pisma, prava na pristup javnim medijima, ali i uloge u predstavničkim tijelima, kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj i državnoj razini. Naravno, kada bismo raščlanjivali pojedina područja uvijek postoji prostora za napredak, ali je nesporno da se tome teži, da Vlada kontinuirano radi i potiče dobru suradnju s nacionalnim manjinama u RH. U cilju tog U cilju tog daljnjeg unaprjeđenja postojeće razine zaštite prava nacionalnih manjina, u 2017. g. Vlada je usvojila jedan operativni program za nacionalne manjine od razdoblja 2017. g. do 2020. g. Operativni programi izrađeni su i za srpsku, talijansku, češku, slovačku, mađarsku, albansku i romsku nacionalnu manjinu, a samim programima utvrđeni su i rokovi i nositelji provedbenih aktivnosti u zaštiti i unaprjeđenju nacionalnih manjina u prošlom izvješću. Mislim da je i kolega Radin govorio o tome upravo o tom operativnom programu i nekim stvarima možda koje nisu provedene na onaj zadovoljavajući način na koji bi to možda manjine željele. Uspostavljen je elektronički sustav e-Sustav za nadzor i izvješćivanje prava nacionalnih manjina na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. I ovo Izvješće za 2018. g. na jedan cjelovit način, a metodološki je zapravo isto kao i prošlih godina, prikazuje utrošak sredstava upravo kroz stvari koje sam naveo, kroz odgoj i obrazovanje na jeziku i pisama nacionalnih manjina, stambenu zbrinjavanju i povratku, etnički motiviranim kaznenim djelima i postupcima vezanim za diskriminaciju, aktivnostima Savjeta za nacionalne manjine, kao i bilateralnoj suradnji RH i drugih zemalja. Koordinacijom Ureda za ljudska prava u suradnji sa ostalim institucijama RH, da ih ovdje posebno ne nabraja, Ministarstva demografije, obitelji, mladi, sporta, Ministarstva pravosuđa, MUP-a. Ministarstvo uprave

što je zapravo povećanje u odnosu na godinu prije nekih 28,9 milijuna kuna ili možda nekih 22% u odnosu na 2017. g. Ako se pogleda dio koji govori detaljno i analizira odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina po modelima A, B ili C, vidi se da je postignut jedan visok stupanj provedbe Ustavnog zakona, a postignut je i daljnji napredak u području odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine i njihovim uključivanjem na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. biti, da to može biti i puno bolje. Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013.-2020. g. postignut je jedan daljnji napredak u području odgoja i obrazovanja romske djece na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava, o čemu često o čemu često ovdje govori, kao i o problemima vezanim za odgoj i obrazovanje romske djece, kolega Kajtazi. Program predškole odnosno program pripreme pripreme za osnovnu školu pokazao se prijeko potrebnim za romsku populaciju predškolske dobi i pokazuje dosta dobre rezultate. U 2018. g. uključeno je 993 romske djece, za taj iznos je plaćeno negdje oko 5 milijuna kuna. Ovo Izvješće govori o kontinuiranom povećanju obuhvata odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u programu opismenjavanja kroz cijelo opće i strukovno obrazovanje, ali zbog boljih rezultata i konkurentnosti na tržištu rada i tu bi se moglo reći da su napravljeni prilično veliki iskoraci. Ono što želim posebno apostrofirati, to sam rekao i kroz repliku, a vezano je kroz naše žučne rasprave kada su bile vezane za Zakon o osobnoj iskaznici, odnosno pismu i jeziku manjina i izdavanju osobnih iskaznica, rekao sam da je bilo zahtjeva negdje 3 358 u 2018. g., od toga je 3 184 osobne iskaznice izdana na dvojezičnom talijanskom i hrvatskom jeziku, dok je na srpskom bilo 98, na mađarskom 36, slovačkom također, 36 i rusinjskom, na českom 36, na rusinjskom i slovačkom po 2. Ne znam sad, možda bi kolega Radin mogao objasniti zbog čega je malo veći interes za izdavanje dvojezičnih osobnih iskaznica talijanske manjine, dok je kod drugih manje, pa bih to volio čuti, to sam pitao i ministra, ne znam za 2019. g. koliki je zapravo koliko je broj zahtjeva. Kod prava očitovanja na svoje vjere i osnivanje vjerskih zajednica, utrošeno je negdje oko 15 milijuna kuna, vezano je za srpsku pravoslavnu crkvu, bugarsku, makedonsku, kao i koordinaciju židovskih općina odnosno islamsku zajednicu, što je jedan pristojan iznos vezan za vjerske zajednice, ali i jedna visoka razina prava na očitovanje svoje vjere kao i prava na osnivanje vjerskih zajednica zajedno sa drugim pripadnicima te vjere. Kod pristupa sredstava javnog priopćavanja, treba napomenuti, sklapanju ugovora između HRT-a i Vlade RH gdje je posebno apostrofirao i Savjet za nacionalne manjine, kao nešto što je neprihvatljivo, u tom dijelu Savjet za nacionalne manjine nije zadovoljan sa sredstvima javnog priopćavanja, posebno sa HRT-om koji po njima ne ispunjavaju te obaveze, a kao moguće rješenje Savjet zapravo je istaknuo sudske tužbe. Malo mi je čudno da Savjet koji se financira isključivo iz državnog proračuna želi sudskim putem tražiti zadovoljštinu od HRT-a. Moja sugestija je da se to rješava dijalogom zapravo sve takve uočene probleme. U ovom izvješću govori se o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima vlasti te upravnim i pravosudnim tijelima. Treba reći da i nakon lokalnih izbora u 154 jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave zastupljenost je od 308 članova predstavničkih tijela, ali imaju i 49 zamjenika načelnika odnosno 12 zamjenika župana. U Hrvatskom saboru iako Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina govori od 5 do 8 zastupnika nacionalnih manjina, tu je iskorišten maksimalan broj od 8 zastupnika nacionalnih manjina. Međutim treba reći kako je evidentno da se u pojedinim državnim i javnim tijelima RH zapošljavaju predstavnici nacionalnih manjina čime zapravo nacionalne manjine s obzirom na proporcionalnost u odnosu na broj nacionalnih manjina, nisu zadovoljne ali ja imam neke podatke koje ovdje javno iznosim a to je da izvješće je točno takvo međutim u stvarnosti to i nije tako jer postoje pojedini građani RH koji su evidentno predstavnici nacionalnih manjina ali se kao takvi ne žele izjasniti. Na izborima je ukupno izabrano 49 zamjenika načelnika i gradonačelnika, iz redova pripadnika nacionalnih manjina, od toga iz romske nacionalne manjine. Kada govorimo o stambenom zbrinjavanju, treba reći da je u 2018. g. bilo 6 357 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje i veliki broj je prenijet iz 2017. g., ovdje se u izvješću govori o određenim projektima koji su vezani za Glinu, za Benkovac i Vukovar u iznosu od 20,5 milijuna eura koji zapravo sufinanciraju sredstvima EU-a i potpisana su još dva projekta za zbrinjavanje 63 obitelji. Središnji državni ured je u 2018. g. osigurao 157 milijuna kuna ali i za one bivše nositelje stanarskog prava, negdje 2,2 milijuna. Ono što se tiče etičkih motiviranih kaznenih djela i postupaka vezanih za diskriminaciju, oni su u laganom padu što je jako dobro. Kažem i kod romske nacionalne manjine također je vidljiv pad takvih kaznenih djela što zapravo ohrabruje. U području zdravstvene skrbi vezano za Rome, mislim da Romi koji imaju građanski status, imaju sva jednaka prava kao i ostali građani, ali jedan dio se financira i na teret na teret proračuna RH. Ministarstvo zdravstva je također 2018. g. vršilo određene edukacije odnosno mamografske testove vezano za predstavnice romske manjine. Nemam dovoljno vremena ovdje govorit o izvješću pučke pravobraniteljice kada se govori o zločinima iz mržnje, ali mislim da tu jako trebamo paziti s obzirom da se radi o 33 slučaja, bilokakav zločin iz mržnje sigurno nije potreban, nije dobar ali glede nasilja, mislim da trebamo tu biti oprezni jer nasilje po bilokojoj osnovi i kao takvo generalno

Klub zastupnika SDSS-a zatražio je sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnica Draga Jeckov. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, g. ministre, gđo. državna tajnice, gospodine. Evo, za pripadnika nacionalne manjine kojoj i sama pripadam, više puta ovdje u najnegativnijem kontekstu spominjano je što također ne iznenađuje, ne iznenađuje ni ne reagiranje predsjedavajućeg na upravo takve uvrede, tako da ovaj izvještaj svakako o provođenju Ustavnog zakona za nas, nacionalne manjine, predstavlja krovni i najvažniji pravni okvir u ostvarivanju i svojevrsnom mjerenju poštivanja prava nacionalnih manjina. U svrhu provedbe Ustavnog zakona u 2018., dakle imamo povećanje od 20,9% više što je dakle povećanje u odnosu na 2017., svakako da je to značajan iznos, značajno povećanje i to je ono što je hvalevrijedno. u svojoj replici sam rekla da ono što je važno istaći, da je primijećeno i na matičnom odboru, čija sam članica, da su u izvještaju korišteni podaci o izdacima sa financiranje prava nacionalnih manjina vezani na prava iz drugih zakona a ne na prava koja proizilaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Primjerice, sredstva za stambeno zbrinjavanje vezana su za Zakon o stambenom zbrinjavanju, isto se odnosi na financiranje vjerskih zajednica zašto se sredstva osiguravaju temeljem Ugovora o vjerskim zajednicama te putem Komisije za vjerske zajednice a ne putem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz izvještaja proizilazi kako je za nacionalne manjine, 15 milijuna kuna utrošena na poziciji Ministarstva kulture, te je 35 milijuna na poziciji Ministarstva obrazovanja no nacionalne manjine nisu u cijelosti upoznate za što su ta sredstva utrošena tako da gore navedeni iznos za provedbu Ustavnog zakona je daleko manji i smatram da o tome treba voditi računa te biti precizan kad se iznosi utrošena sredstva u svrhu provedbe Ustavnog zakona. Ustavni zakon kao što nam je poznato, propisuje široki spektar prava no i nadalje izostaje njegova potpuna implementacija tako da u izvještaju se govori o brojkama i u brojkama, na kojim područjima je ostvaren zadovoljavajući napredak, na kojima nije ali izostaju mjere i prijedlozi za rješenje odnosno poboljšanje tog stanja. To je dakle ono što ovaj izvještaj ipak čini nekompletnim. U izvještaju nije dovoljno obrazloženo zašto se u nekim segmentima, zašto nema dosljedne primjene Ustavnog zakona. pozitivan pomak i iskorak vidimo u donošenju operativnih programa za nacionalne manjine čija je osnovna svrha unaprjeđenje implementacije postojećih te podizanju razine zaštite manjinskih prava s predviđenim aktivnostima i rokovima za njihovu realizaciju. Dakle, Ustavni zakon se na takav način implementira da je potrebno bilo precizno odrediti operativnim programom Vlade kako će se provoditi. Ono što je pozitivno, svakako treba istaći, a to je rad Savjeta za nacionalne manjine koji zaslužuje poseban osvrt i pohvale i u okviru čije nadležnosti svakako smatramo da su prijedlozi konstruktivni, usmjereni ka implementaciji Ustavnog zakona, a reakcije su bile pravovremene i izražavale su brigu o položaju nacionalnih manjina. U ovom izvještaju ističe se kako su manjine i njihov položaj važne a neki potezi i događaji tokom 2018. ne idu baš u prilog tome, u 2018. međuetnički odnosi nisu značajno promijenjeni, na negativne trendove i na netoleranciju nazadnih ideja, često motiviranih mržnjom i poticajem na nasilje, upozoravala je i pučka pravobraniteljica u svojoj analizi u kojoj je navela na temelju dakle podataka da su Srbi i dalje kao etnička skupina jedna od najugroženijih u RH. Iako se u nekim kategorijama broj problematičnih slučajeva smanjio, u drugima se povećao, što nas dovodi do zaključka da se i dalje nastavlja trend negativnih historijsko-revizionističkih i antisrpskih tendencija u društvu. Zabilježene su manifestacije kojima se Srbima želi poručiti da oni kao njihova kultura odnosno naša kultura, naš jezik i naše pismo a ponajmanje političko djelovanje, nisu dobrodošli u RH. Osobito zabrinjavaju izjave i postupci koji imaju obilježja etničke netrpeljivosti od strane javnih osoba te izostanak javne osude i sankcija takvog postupanja. Godine 2018. opet je zabilježeno više desetaka verbalnih prijetnji i uvreda na račun Srba i srpskih institucija te srpskih predstavnika. Veći dio 2018., naročito razdoblje kasnog proljeća i ranog ljeta, obilježila je referendumska kampanja građanske inicijative „Narod odlučuje“. Dok su se skupljali potpisi kojih na kraju nije skupljeno dovoljno, u drugoj polovici maja kao glavnu motivaciju ljudima da daju svoj potpis, aktivisti ove građanske inicijative, nerijetko su navodili upravo kao razloge protiv Srba i protiv Pupovca. 2018. g. su obilježivala iskazivanja mržnje naspram manjinskih skupina općenito koje su se očitovale u neprimjerenom govoru te govoru mržnje u javnosti ali i aktima mržnje. U 2019. je taj trend daleko nažalost bio napredniji. Što se tiče upotrebe jezika i pisma, otpor korištenju ćirilice i gruba stigmatizacija ćiriličnog pisma, obilježila je 2018., 2019., a 2020. sigurno neće manjkati po tom pitanju. Posebno kada je u pitanju ravnopravna i službena upotreba srpskog jezika i ćiriličnog pisma u gradu Vukovaru, u 2018., u 2019. i 2020. imamo nepromijenjenu situaciju i jasan znak da radi ko šta hoće, da se ne poštuju vlastite institucije. Od 27 jedinica lokalne samouprave koje svoje statute trebaju uskladiti sa Ustavnim zakonom i Zakonom o uporabi jezika i pisma, vidljivo je da su jedinice lokalne vlasti uglavnom ispunile svoje obaveze dok recimo općina Gračac ni u 2018. ni 2019. ni 2020. unatoč ispunjenju zakonskih uvjeta, čuli smo, 45% Srba još uvijek nije uskladila odredbe svog statuta o uporabi srpskog jezika i ćiriličnog pisma sukladno Ustavnom zakonu zakonu o pravima nacionalnih manjina niti je primijenjen zakon primjerice, postavljanje dvojezičnih ploča na zgradu općine. Dakle, općina Gračac, radi ko šta hoće. Grad Vrbovsko ima usklađen status sa zakonom ali u pogledu primjene, nije postignut nikakav napredak, nisu postavljene dvojezične natpisne ploče tijela općina na zgradi općine. Pored ostalog kao što je već rečeno, važno je istaknuti da upotreba jezika i pisma u postupcima pred upravnim tijelima na niskoj je razini i nepromijenjena u odnosu na prethodno razdoblje. Imali smo sad upravo priliku čuti uvaženog kolegu zastupnika Babića koji je govorio o broju iskaznica za nacionalne manjine i o broju iskaznica za srpsku nacionalnu manjinu, da ga čudi tako malo broj, mene čudi zašto je on iznenađen, pa evo, usuđujem mu donekle objasniti da je razlog tome opravdani strah Srba u Hrvatskoj koji se dvoume hoće uslijed negativne atmosfere imati neugodnosti zbog ćiriličnih dokumenata iako recimo nikakvih dodirnih točaka sa 90-ima jer recimo tada nisu bili ni rođeni. U 2019. kao očit primjer toga, imali smo u Uzdolje, koja je dakle jedna od najsramotnijih dijelova te godine. Osim toga, poseban problem predstavlja činjenica da ima jedna općina i naselje na ulazu u općinu i naselje unatoč zakonskim statutarnim odredbama o uporabi manjinskog jezika i pisma, i dalje su isključivo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ovaj problem je razmatram na tematskoj sjednici Odbora za ljudska prava, uočeno je da u statutima nekih jedinica lokalne samouprave pravo na upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina je uređeno protivno odredbama Zakona o uporabi jezika i pisma te protivno Ustavnom zakonu, međutim zakonom nisu predviđene sankcije za općine i gradove koje nisu provodile zakon koje nisu u statute unijele odredbu o pravima nacionalnih manjina na ravnopravnu upotrebu jezika i pisma. Što se tiče odgoja na jeziku i pismu, svakako je pozitivno formiranje posebnog sektora i prema službenom izvješću u 2018., na svim razinama i po svim obrazovnim modelima, u 70 ustanova školovalo se 3 409 pripadnika nacionalnih manjina. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala, Klub zastupnika nacionalnih manjina javio se za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će dva zastupnika, prvi zastupnik Furio Radin a s njim će podijeliti raspravu zastupnik Bilek. Hvala lijepa. Kada bi izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kad bi ga morao definirat, onda bi ga definirao služeći otrcanom, već otrcanom frazom odnosno definicijom statistike da pokazuje mnogo, ali ono što je bitno, ne pokazuje. Kao bikini. Kao bikini. Kolega Bilek će reć ono što pokazuje, pohvalit će ono što treba pohvaliti jer ima stvari koje treba itekako pohvaliti, a te stvari se odnose uglavnom na financijsku stranu ovoga izvješća. Imamo međutim jedan cijeli niz problema koji se tiču ovog drugog djela, jer jedan dio ovog izvješća odnosi se na utrošku sredstava a drugi se odnosi na prava nacionalnih manjina. Već je rečeno nešto ovdje u prijašnjem govoru kolegice Jeckov, ali međutim činjenica je da lokalne samouprave nisu primijenile zakon. To se tiče i reći ću prije grada koji je najveći predmet spora, Vukovara, nije se primijenio zakon i država ne uspijeva nametnuti primjenu zakona, što je poražavajuće za državu. Sada čujem da je to i u Gračacu, mislim u Vrgorcu isto, tako da ta činjenica zapravo govori o jednoj atmosferi. Ta atmosfera se može najplastičnije opisati poviješću ovog Ustavnog zakona. Povijest ovog Ustavnog zakona je zapravo povijest koja seže sve do početka 90-ih kada je taj Ustavni zakon koji se tada zvao Ustavni zakon o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina, donesen pod pritiskom međunarodne zajednice, '91. i djelomično u 7. mj. '92. godine. Taj zakon je donesen i fala bogu da je donesen da bi hrvatska država bila priznata. Znači on je pomogao da hrvatska država bude priznata kao što postojanja zastupnika nacionalnih manjina, što god mislili razni razni isti od nacionalista do suverenista i o kojima je vrlo lijepo govorio kolega Vučetić, vrlo snažno, danas zastupnici nacionalnih manjina doprinose stabilnosti, političkoj stabilnosti države. Bez zastupnika nacionalnih manjina danas bi zapravo ne bi postojale brojke, brojke, da Sabor djeluje, trebalo bi se ić na nove izbore, pa opet na nove izbore pa opet na nove izbore jer u Hrvatskoj ne postoji jedan takav kontekst koji omogućuje većinu, stvaranje jedne većine, budimo jasni, bez pripadnika nacionalnih manjina koji su kao što je rekao kolega Bulj na svoj osebujan način, koji su dio hrvatske države. Itekako da su dio hrvatske države. Evo kolega Bilek mi kaže da je prošlo mojih 5 minuta skoro pa onda prije nego što mu dajem riječ da odgovori na pitanje kolege Babića Babića od prije, zbog čega u Istri se više traže osobne iskaznice, nego u drugim županijama. Zbog toga što u Istri nije nikakav problem imat dvojezičnu iskaznicu, to je prvo. Drugo, imali smo regresiju od prije '91., da ne idemo definirat sad što je bilo prije 90-te, ajde. Zašto? Zato što je tada to bilo pravo teritorija, svi su imali dvojezične iskaznice, i Hrvati i Talijani a danas mnogi Istrijani bi htjeli imat dvojezičnu iskaznicu iako nisu Talijani ali ne mogu imat jer zakon kaže drugačije. Hvala. Nastavak izlaganja preuzet će zastupnik Bilek. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Pa ovdje je bilo riječi danas već i dosta o tome koliko i kako mogu ili rade ili ne rade zastupnici nacionalnih manjina i vezano za potporu hrvatskoj nacionalnoj manjini u državama izvan RH, pa ja sam moram reći da se konstantno sastaju međuvladini mješoviti odbori tamo gdje imamo bilateralne sporazume i zato hvala i Vladi i ministrima na potpori a tu su i aktivni sudionici, upravo zastupnici nacionalnih manjina, ne samo o pravima nacionalnih manjina ovdje u RH nego upravo vezano na prava Hrvata izvan RH, s te strane i intencija i nadam se da ćemo uspjeti sklopiti bilateralne sporazume koje Hrvatska 5 sa sa našim susjednim zemljama, isto tako i sa Republikom Češko i Republikom Slovačkom i na tome aktivno radimo. Što se tiče izdvajanja po pripadniku nacionalne manjine, pa htio bi samo upozoriti drage kolegice i kolege, nema izdvajanja po glavi stanovnika, ni po Hrvatu ni po pripadniku nacionalne manjine. Izdvajaju se financije po projektima, imamo Savez za nacionalne manjine gdje su uređeni kriteriji, metodologija, izrazito jasni koji ja mislim da je jedan od rijetkih ako ne i jedina institucija RH koja ako se neki program nije proveo, vraćala su se sredstva u u državni proračun. Isto tako, zahvala i svima tamo ljudima koji rade. Znači, radi se po projektima i ja moram reći da sam ponosan što sam predstavnik Čeha i Slovaka u Hrvatskom saboru, naši građana RH koji možemo reći po tome koliko ima pripadnika tih nacionalnih manjina su u vrhu što se tiče pisanja projekata a tu zahvala i seminarima koje zajednički provodimo sa savezima, sa našim institucijama, udrugama, ali i uz potporu naših ministarstava i na taj način educiramo ljude kako pisati projekte, kako sve to napraviti. Isto tako smo kroz operativni program Vlade RH na inicijativu na inicijativu SDSS-a ali i Kluba zastupnika nacionalnih manjina, uveli ovo financiranje tih projekata kroz tri ministarstva, gospodarstvo, poljoprivredu i tu smo znači sredstva koja su se investirala za područja naseljena nacionalnim manjinama, nisu otišla isključivo pripadnicima nacionalnih manjina nego svim građanima tamo. I regionalni razvoj koji je treće ministarstvo gdje su jedinice lokalne samouprave povukle za ceste, za domove, za institucije ne nacionalnih manjina nego institucije za infrastrukturu koje koristi svi građani tamo. Isto tako i OPG-i, svi koji žive na tim područjima, kao i gospodarstveni subjekti. Naravno, bilo je tu i određene problematike, i dalje smo u pregovorima što se tiče HRT-a, redakcije za nacionalne manjine, izvješća su kao što je rekao kolega Furio rekao, dobra, statistika je solidna, međutim fali onog što bi trebalo puniti, znači, fali kvalitetnog programa, ne samo u informacijskom djelu, fali i u edukacijskom prostoru, da ne kažemo što se tiče i samog školstva gdje dolazi do izdavanja i novih udžbenika i sada kada imamo sve, pripadnici nacionalnih manjina moraju te udžbenike sve prevesti da bi se oni mogli koristiti u edukaciji u jeziku i pismu nacionalnih manjina što traje pa smo i godinu dana tu u zaostatku i tu trebamo veliku potporu ministarstva i Vlade. Što se tiče operativnih programa, mislim da je zajedno s ovom Vladom napravljen jedan iskorak gdje su prije svega pripadnici nacionalnih manjina zajedno sa svojim institucijama, evo i ja osobno sa savjetom za češku i slovačku nacionalnu manjinu, gdje su svi, znači predsjednici saveza Čeha, saveza Slovaka, ravnatelji institucija, svi zajedno smo kreirali i radili na tome zajedno sa Vladom, sa ministarstvima. Rezultati se vide iako taj program nažalost ide jednom djelom i radi ove situacije, jednim djelom radi možda možemo reći, nemogućnosti nekih stvari neće bit proveden do kraja što mi je izuzetno žao, ali vjerujem da će biti prilika da ga odradimo i dalje. I ono što bi za kraj rekao i htio reći, izvješće, samo kao izvješće je dobro napisano, žao mi je što nismo u toj godini proveli sve ono što smo si zacrtali, ali nadam se da ćemo u zajedništvu, poštovanju jednih i drugih, i kolegica i kolega saborskih zastupnika, svih građana RH imati još bolje i kvalitetnije izvješće. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Ja bi vas samo zamolio da se držite predviđenoga vremena trajanja izlaganja.

Svake godine imamo dobru priliku razgovarati o poziciji, pravima i konzumaciji tih prava kad je riječ o nacionalnim manjinama u RH, to je dobro, dobro je zbog toga što prava nacionalnih manjina jesu ne samo ustavna nego opće društvena tekovina ne samo hrvatske države nego i u povijesti hrvatskoga društva. No, moramo znati da je pripadnika nacionalnih manjina zapravo sve manje kao što sve manje i građana RH iz različitih razloga, ne samo zbog iseljavanja, ne samo zbog loših demografskih mjera, ne samo zbog pada nataliteta, nego i zbog asimilacije i zbog iseljavanja. Nacionalne manjine u tom smislu su još pogođenije jer su mnoge nacionalne manjine bile koncentrirane 90-ih godina upravo u krajevima koji su najviše stradali od agresije, od agresije, od okupacije, od dakle ratnih djelovanja a i kasnije,s ad se to vidi na demografskoj slici osobito Slavonije su također imali velike demografske gubitke. Kolega Furio Radin govoreći o povijesti Ustavnog zaklona, spomenuo je zapravo onu dionicu s početka 90-ih godina kada je zapravo zbog pritiska zakonom definiran jedan okvir, pravni okvir u kojemu se priznaju i djeluju a onda im se definiraju i prava nacionalne manjine u RH. Međutim ja bih rekao bez obzira što je to točno, to nije cjelovita istina. Naime, da je samo i isključivo bio produkt pritiska, političkog pritiska na tadašnje političko vodstvo RH, a da je ono iskonski tražilo i željelo nešto drugo, bilo je prilika za reviziju toga i za ako hoćete, potpuno micanje toga okvira kojega čini i Ustav i Ustavni zakon i posebni zakoni, u nekoliko navrata. Već '93. nakon priznanja, već '96. nakon oslobađanja većine okupiranih područja, već '99. nakon mirne reintegracije, međutim to se nije dogodilo. Zašto? Ja sam sklon vjerovati da su očevi moderne hrvatske države i ustavotvorci, doista smatrali da je priznanje postojanja a onda i prava nacionalnih manjina, vrlo važan konstitutivni element hrvatske državnosti, ako hoćete i državotvornosti. Činjenica je, to neki možda ne znaju, neki zaboravljaju, većina mislim nema s tim problema da su potomci i pripadnici nacionalnih manjina kroz hrvatsku povijest dali neizbrisivu doprinos u stvaranju svih mogućih segmenata društvenoga razvoja, a ako hoćete i stvaranja suvremenog hrvatskog društva od narodnog pokreta do danas. Dakle, od vremena kad su stvarane ključne nacionalne institucije hrvatskoga naroda, od akademije, pa nadalje, kad su stvarane suvremene institucije hrvatske države u vrijeme mirne integracije odnosno reintegracije ili demilitarizacije Vojne krajine dakle od vremena bana Ivana Mažuranića, pa nadalje. Dakle, svi oni koji su smatrali da su nacionalne manjine, remetilački faktor, gubili su povijesno, a na tome su uvijek inzistirali hrvatski šovinisti. I upravo je nevjerojatno da u vrijeme, dakle početka 21. stoljeća kad nacionalne manjine nemaju više nikakve, ali ni teoretske šanse da budu remetilački faktor, makar i u sredinama u kojima su još uvijek brojčano recimo izraženi u svom postojanju i, i prisutnosti, dakle i dalje inzistiraju na tome. Zapravo o čemu se radi? Zašto šovinizam u RH ima stalnu potrebu pokušavati pokušavati se legitimirati na negiranju prava nacionalnih manjina kad je njh zapravo tek nekoliko posto . Zašto? Vrlo jednostavno. To je kurentna roba. To je roba koja može izazvati prijepore i svaditi ljude koji o tome malo znaju. To je kurentna roba za one kojima treba netko kao označeni neprijatelj ili krivac za njihove probleme. Nemaju, dakle potentnosti da govore o hrvatskoj budućnosti, o kvaliteti društvenoga, nacionalnog, kulturnog i ostalog razvoja nego se drže te teme i tu zapravo vidimo da je to jako slaba struktura, pa ako hoćete i ideje jer je potpuno antidruštvena i nemoderna jer nije okrenuta budućnosti. Danas kad u RH živi tek nekoliko postotaka građana koji se deklariraju pripadnicima nacionalnih manjina koji itekako se trude da u svojoj zajednici, u svom društvu ostvare prosperitet ne samo za sebe nego i za društvo kao takvo, a to je kod nacionalnih manjina uvijek bilo zato jer su one uvijek „po difoltu“, dakle po vlastitoj naravi su morali ulagati 3 puta više energije da bi postigli jednakopravnost, pa su naravno i rezultati uvijek bili bolji. Dakle, u takvim okolnostima naganjati ih kao vještice i na njima pokazivati mišiće, to je zapravo vrlo jadno jer stvarni društveni problemi su zajednički problemi svima, a najviše Hrvatima, etničkim Hrvatima i svima onima koji se tako izjašnjavaju jer svi imaju pravo tako se izjasniti. Na razini EU odvija se jedan vrlo važan proces, a to je rasprava između Europske komisije i pokretača tzv. SafePack Initiative. Dakle, radi se o tome da se model koji ima RH, ali u jednom općenitijem i jednostavnijem obliku kad je riječ o pravnoj, pravnom položaju i zaštiti nacionalnih i jezičnih manjina definira kao opći standard za sve članice Unije. Dakle, tu dolazimo na onu temu koju nekada nacionalisti koriste, osobito šovinisti, zašto Francuska nema takvo zakonodavstvo. Dakle, interes je RH, interes je hrvatskog naroda da se na razini EU ustanove opći standardi, ne zbog nas ovdje jer ovdje su ti standardi definirani iznimno kvalitetnim zakonima i relativno slabom praksom, ali to je tako uvijek. Treba vremena da se dosegne, dakle ono što je definirano zakonom. Nego zbog položaja hrvatskih nacionalnih zajednica u inozemstvu i u Srbiji ili osobito u Srbiji jer ako Srbija ima ambiciju biti članicom EU onda će to biti i mora biti jedan od elemenata njihovoga puta u Europske integracije. I to već je u pregovaračkim poglavljima i tako mora biti, ali će se takvom inicijativom i definiranjem na razini čitave EU to pretvoriti u opći standard koji onda će jednako vrijediti i Hrvatima u Mađarskoj i Hrvatima u Austriji i Hrvatima u Italiji. Zato je to interes RH i naše, ako hoćete, nacionalne politike. To je interes Hrvata kao većinskoga naroda i ovdje i interes Hrvata kao etničkih zajednica i manjinskih naroda u drugim članicama EU. Ta politika je najbolja politika kad je riječ o očuvanju prava Hrvata u drugim zemljama, osobito u Srbiji. Crnu Goru nekako preskačemo jer je mala i sama zajednica je mala, ali se to odnosi jednako i na nju i na poziciju hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Što se tiče Kluba GLAS-a mi ćemo podržati ovaj prijedlog, naravno da se prihvati ovo izvješće, a ja ću sad iskoristiti priliku samo da vam kažem nekoliko imena, Bartol Felbinger, Hermann Bolle, Grigor Vitez, Ljerka Šram, Dragutin Freudenreich, Josip Freudenreich, Walter i Norbert Neugebauer, Pavao Riter Vitezović, Ljudevit Gaj, Vatroslav Lisinski, Dimitrija Demetar, Ferdo Livadić, Franjo Kuhač, Petar Preradović, Josip Juraj Strossmayer, Juraj Haulik, Anton Bauer, Ivan Merz, Dragutin Gorjanović Kramberger, Vilim Just, Nikola Tesla, Dragutin Lerman, Ferdo Koch, Vatroslav Florschutz, Josip Schlosser Klekovski, Ivan Plemeniti Zajec, Jakov Epstein, Janko Kamauf, Milan Amruš, Stanko Vraz, August Šenoa,

Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića govoriti će poštovani zastupnik Željko Glasnović, izvolite. Budući da ga nema tu, izgubio je pravo govora. Zastupnik Ivan Lovrinović govorit će u ime Kluba Živog zida i Promijenimo Hrvatsku. Budući da ni njega nema tu, gubi pravo govora. Klub zastupnika SDP-a javio se za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, državna tajnice, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Izvješće o provođenju Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH tradicionalno se raspravlja u HS još od donošenja Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina i uvijek je to prilika da se nešto kaže o položaju nacionalnih manjina u RH, pa će tako biti i ovaj put. Više se govori o tome nego o izvješću. Izvješće je, ja mislim, dosta dobro opisao kolega Furio Radin kada ga je usporedio sa jedinim odjevnim predmetom koji puno otkriva, a skriva najbitnije, tako je i ovo izvješće. Dakle, zbog toga će ga Klub SDP-a primiti na znanje kao još jedan doprinos sveukupnoj slici o stanju prava nacionalnih manjina u RH, ali nikako kao kompletno izvješće o tome kakva su stvarno stanja, kakvo je stvarno stanje u pravima i ostvarivanju prava nacionalnih manjina u RH. Nedostaje mu određenog kritičkog tona i u tom smislu puno je sadržajnije i objektivnije izvješće pučke pravobraniteljice kada govori o takvim, o sličnim stvarima. Naravno, Vlada ima pravo poslati u sabor nešto uljepšanu, uljepšanu sliku, ali mi nemamo obavezu apologetski pljeskat, pljeskati takvome izvješću. Zbog toga ćemo prvi put u zadnjih 10-15.g. predložiti HS da izvješće primi na znanje, a ne da ga prihvati. Što se tiče ovog izvješća, dakle ona je, nju je Vlada RH u sabor uputila 22. kolovoza 2019.g. To je datum kada je bio onaj napad na navijače odnosno na goste kafića u Uzdolju. Čini mi se da je to bio baš taj datum 22. kolovoza. Nakon toga ovoga uslijedilo je jedna kanonada na zastupnika kolegu Pupovca da se nakon što je opisao sve što se događalo, ispriča tada se naravno u medijima, upravo u tom razdoblju kad je ovo izvješće otišlo u sabor raspravljalo o tome hoće li se raspasti koalicija zbog toga, hoće li SDSS izaći iz Vlade, hoće li ovo, hoće li ono. Naravno, po 12. put se od toga ništa nije desilo, a vrlo je jednostavan i razlog. Dakle, dakle nekoliko puta sam govorio da je što se, manjine su, zastupnici manjina su u stvari od 2000.g. do danas u pravilu podržavali sve Vlade koje su, koje je činila parlamentarna većina. Izuzetak je bio, čini mi se, dio manjina, Vladu koju je vodio Tihomir Orešković, nije bio dio parlamentarne većine, neki jesu i to svih manjina, dakle uključujući i srpsku manjinu i predstavnike g. Raškovića koji je bio dio parlamentarne većine, a isto je izabran na listi SDSS-a. I rekao bih otprilike ovako, dakle predstavnici manjina sa lijevim Vladama se lakše dogovaraju oko ideoloških, a sa desnim Vladama oko financijskih pitanja. Tako da i ovo izvješće ima u jednome svome dijelu i je cijena financijske, kolika je financijska cijena stabilnosti koalicije, samo što ja za razliku od kolega sa desnice ne mislim da je to problem, mislim da je to legitimno zastupnika nacionalnih manjina da uvjetuju svoju podršku Vladi određenim legitimnim programima za nacionalne manjine i volio bi da su uspjeli se izboriti i za još više, kao što je naravno i legitimno pravo svih drugih grupacija koji su izabrani u HS i koji podržavaju Vladu da također s interesa svojim birača, legitimne političke interese svojih birača uvjetuju podršku Vladi da ona neke probleme rješava. Ne vidim problem recimo, siguran sam i to je kolega Aleksić rekao nekoliko puta da je riješilo pitanje ljudi koji imaju kredite u švicarskim francima da bi i on podržao Vladu, a zato što to nisu riješili ne podržava. Kolega Škibola je svoj glas za predsjednika Jandrokovića uvjetovao onim Zakonom o RBA zadrugama. Prema tome, vrlo je nekorektno optuživati odnosno kritizirati predstavnike manjina zato što je njihova podrška Vladi uvjetovana i programima za manjine, ali je isto tako politički vrlo legitimno optuživati HDZ koji je kad je bio opozicija imao potpuno drugačiju retoriku i potpuno drugačiju priču i to ne treba, to ne treba zaboravljati. Uostalom, i ova idila koja je prije 2 dana bila u Jasenovcu trajala je, ja mislim, dan i po. Nakon što se dio vladajuće stranke obrušio na predsjednika republike koji je izrekao notornu činjenicu o režimu koji je, između ostalog, imao i svoj jedan od temeljnih ciljeva istrebljenje dijela nacionalnih skupina koji su se zatekli na teritoriju koji je tada bio pod vlašću tada bio pod vlašću NDH. I naravno reći i ono što je bilo jasno i '91., a to je da je bio, onih koji su činili onih koji su činili HOS, '91. stranačku vojsku HSP-a, osim obrane RH imao je za cilj restauraciju ili dio, il dijela ili nečeg drugog, ili dijela ili cijele, cijelog ovoga režima te tvorevine koju sam spomenuo. To su sve legitimne naravno političke stvari i na to treba i na to treba ukazivati. Drugo, ja bi ipak prava nacionalnih manjina u RH sveo na jednu, jednu grubu podjelu, na ona vidljiva i nevidljiva odnosno ona koja su vidljiva većem broju i ona koja su manje vidljiva većem broju. Kada govorimo o onome što je vidljivo većem broju najviše se to odnosi na korištenje pisma i to pisma jedne manjine dakle, pisma srpske nacionalne manjine koja, koja je u 26, čini mi se, jedinica lokalne samouprave u RH ostvarila pravo na ravnopravnu uporabu jezika i pisma uključujući i oznake primjerice na ulazu u mjesto na cestama, ne govorim o tablama, one, one se vide kad priđete bliže, ali znak na ulazu u mjesto se vidi i odma kad prođete autom i to dosta često. Kako to izgleda kada se u potpunosti provodi zakon, vidimo na primjeru Istarske županije i talijanske nacionalne manjine. Međutim, osim, čini mi se, na dva mjesta u Donjem Lapcu mi i dalje ne vidimo da postoje natpisi na ulazu u mjesto tamo gdje je po Ustavnom Zakonu o pravima nacionalnih manjina zadovoljena, zadovoljen broj od 33% pripadnika srpske manjine da postoje ti, ti znakovi na cestama. Jer kada bi to bilo tako onda mi ne bi odnosno ja se ne bi previše upuštao u raspravu o tome treba li biti ćirilice u Vukovaru ili ne. Okej, ako nam smeta u Vukovaru odnosno ako dijelu hrvatskih građana smeta to u Vukovaru, u čemu je problem sa 26 drugih općina koja ipak nisu bila mjesta stradanja u Domovinskom ratu kao što je Vukovar, tamo ih, ni tamo nema ono što je po zakonu propisano. Naravno, razlog je, razlog je puno dublji i o njemu se baš puno ne govori, a ova rasprava je prilika da se, da se i to kaže. Vijeće Europe kada govori o dvojezičnosti u pravilu ne govori o tome da se pripadnici nacionalnih manjina ne znaju služiti službenim jezikom zemlje u kojoj, u kojoj žive, pa tako sasvim sigurno i i pripadnici srpske nacionalne manjine da se baš ne znaju služit hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. Uostalom, hrvatski i srpski jezik su dosta slični, a latinicom se piše i u Srbiji i u dijelu BiH koji se naziva Republika Srpska, nego se radi o tome da se drugima koji dolaze u to područje pokaže da osim većinskog naroda na tom području žive i pripadnici drugog naroda ili drugih naroda i zbog toga su dvojezične table tamo, se E sada, ovoga činjenica da je problem u RH pokazati da u nekim dijelovima RH žive i naši državljani, kako je to bivša predsjednica voljela reći, politički Hrvati koji koriste i ćirilično pismo, ja bi rekao da pokazuje određeno žaljenje dijela hrvatske javnosti što oni još uvijek tamo žive. Ali umjesto da to jasno kažu onda se ide na zaobilazni, na zaobilazni put to reći. Prema tome, mislim da je važno da se Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina provodi, da se provodi i Zakon o uporabi jezika i pisma i da nema potrebe da pripadnici nacionalnih manjina dodatnim izjavama pokazuju lojalnost hrvatskoj državi. Lojalnost hrvatskoj državi pokazuju se poštivanjem zakona, plaćanjem poreza i svime onime što se kako se pokazuje lojalnost državi, a to se svakako ne pokazuje lupanjem čekićem po tabli na kojoj se nalazi hrvatski grb. Hvala.

na kolegu Bulja i htjeo sam samo napomenuti da je romska zajednica na ovim prostorima blizu 700.g. Asimilirala se je, prihvatila je i jezik i tradiciju i kulturu većinskog stanovništva. Više od 80% romske zajednice je katoličke vjeroispovijesti, između 30 i 40% Roma imaju miješani brak i mislim da smo jako malo učinili, mogli smo puno više. Poštovane kolegice i kolege, pred sabor upućeno izvješće o provođenju Ustavnog Zakona o nacionalnih manjina i utrošku sredstava u državnom proračunu za isto u 2018.g. je konačno u proceduri. U samom izvješću sadržano je i izvješće o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu za isto razdoblje koje je pohvalno veće nego prethodne godine. Ta činjenica da u mandatu ove Vlade bilježimo kontinuirani rast sredstava za obaveze koje proizilaze iz Ustavnog zakona je neosporan iako ne možemo bit u potpunosti zadovoljni sa primjenom istog. Međutim, moram istaknuti kako činjenica da su sredstva povećana ne garantira ujedno da su sve obaveze iz Ustavnog zakona ispunjene odnosno da su problemi manjina time riješeni, što je i iz samog izvješća razvidno. Ko i svako izvješće dosada i ovo je prepuno floskula o kontinuiranom napretku koji često nije potkrijepljen u stvarnosti, te su mnogi problemi manjina, posebno romske nacionalne manjine i pored povećanja sredstava i donošenja operativnog programa Vlade za nacionalne manjine otvoreni. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je također upozorio da uz riječi nije realno prikazana slika, posebno ona vezana uz obrazovanje, te da su korišteni podaci o izdacima za financiranje prava nacionalnih manjina vezani na prava koja proizilaze iz drugih zakona, što nije korektno izvješćenje. Zastupnicima manjina također vrlo često nije jasno odnosno nismo upoznati o načinu utroška dijela sredstava, posebno na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, što je važno pitanje transparentnosti jer manjine nose i veliki teret javnog pritiska zbog ovih izdvajanja. Ključna pitanja propisana Ustavnom zakonu također ostaju otvorena. Ono što uvijek naglašavan je i zastupljenost nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, kao i zastupljenost manjinskih sadržaja na javnoj televiziji. U potonjem smo više puta raspravljali u kontekstu obaveze HRT-a koji proizilaze iz Ugovora javnog servisa sa Vladom, te nebrojenim sjednicama Savjeta za nacionalne manjine. Određena pitanja se jako teško i sporo rješavaju, te postavljam pitanje, kad ćemo ih ispuniti ukolko nastavimo prihvaćati izvještaj u kojima se tempo kontinuiranog napretka odvija tekućom dinamikom. Poseban problem predstavlja što se veliki udio utrošenih sredstava odnosi na tzv. soft projekte koje imamo vrlo malo uticaj na stanje u sredinama naseljenim pripadnicima manjina, a koje su mahom podrazvijena područja sa velikim rizikom od stopa siromaštva. U tom smislu često naglašavam kako problemi manjinskog stanovništva nisu bitno drugačiji od problema ostalih u tim sredinama, te da su svi projekti koje manjine potiču često vezani uz infrastrukturu, te dostupnost javnih usluga koji nisu zadovoljavajuće i za sve ostale. S druge strane, i u visokim razvijenim područjima, košto je sever RH, posebno Međimurska županija, postoje izrazite nejednakosti u standardu i uvjetima življenjima između romske i neromske populacije, te sabor i nacionalna razina treba obratiti veću pažnju, te koordinirati što je učinjeno na lokalnim razinama. Nažalost, osobno smatram da nije učinjeno dovoljno s obzirom da je stav jedinica lokalne samouprave uglavnom takav da isključivu odgovornost središnje države je da prati i unapređuje položaj nacionalnih manjina. S obzirom da primjena Ustavnog zakona uveliko ovisi o lokalnoj razini smatram da bi ovde trebali raspravljati o tome što jedinice lokalne samouprave čine odnosno ne čine, u kojim omjerima sufinanciraju ulaganja središnje države u njihove sredine, kao što je to na svim ostalim projektima. Tu poglavito mislim da položaj i status izabranih manjinskih vijeća romske nacionalne manjine, ali i status udruga i predstavnike koji nemaju osigurane uvjete za rad od strane jedinica lokalne samouprave. Ko primjer navodim da županija sa najvećim brojem pripadnika romske nacionalne manjine do danas nije osigurala prostor za rad županijskom vijeću ili nekoj udruzi. Taj nemar je jasno vidljiv i na str. 44 izvješća koji jasno pokazuje kako Međimurska županija izdvaja daleko najmanje za rad vijeća nacionalnih manjina odnosno na sve ostale županije među kojima su mnogo puno siromašnije. Zato ne čudi da su uvjeti življenja u romskim naseljima u Međimurju kakvi i jesu. Ključni problem je i dalje da u dokumentima kao što je nacionalna strategija za uključivanje Roma nemamo jasan razrađenu liniju aktivnosti i odgovornosti i u kojem se nešto mora učiniti kao što je recimo u operativnom programu Vlade koji se pokazao ko dobar način suradnje. Napredak koji je ostvaren u razdoblju od 2018.g. uveliko je ovisilo upravo o operativnom programu u kojem su istaknuti prioriteti svih manjina, što je dobar način rada i onaj koji će nadam se bit nastavljen i u budućnosti. Obrazovanje ostaje jedan od najvećih problema za romsku nacionalnu manjinu, te pored osnivanje sektor za nacionalnu manjinu pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a od ove godine i određenim povećavanjem za stipendije nije došlo do značajnih pomaka kad govorimo o uključivanju romske djece predškolske programa kojima se uklanja problem nedovoljnog poznavanja hrvatskog jezika. Istraživanje pokazuju da imamo i dalje ogroman broj odnosno odustajanje od školovanje u višim razredima suprotno popularnim objašnjenjem da se radi o tradicijskim i kulturnim problemima. Istraživanje koje je koordinirao vladin Ured za nacionalne manjine pokazuje da je glavni uzrok tog nezavidan socijalni status većine pripadnike romske zajednice. Od modela C za romsku manjinu, te izrade udžbenika još uvijek nema ništa kao dobar primjer kako nisu samo sredstva ključna ukolko ne postoje jasne odgovornosti za provedbu određene mjere ili obaveze. Istovremeno kontinuirano se ulaže u razne seminare i radionice, pa se u izvješću za romsku nacionalnu manjinu navodi kako su nastavnici pohađali razne seminare o holokaustu i šou akademiji. ne možemo saznati o kojima se točno školama radi i zašto te radionice ne obuhvaćaju i izučavanje stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu ukolko se navodi kao trošak za romsku nacionalnu manjinu. Kao što je rečeno u raspravi na odboru, takvih nejasnih i nepovezanih troškova sa predmetom izvješća je jako puno, a to se sve čini kako bi se stvorio dojam da je učinjeno više nego što je stvarno. To se pokušava i činjenicom da se financiranjem vjerski zajednice navodi kao financiranje pravih nacionalnih manjina koje nije isključivo vezano uz Ustavni zakon. Vjerske i nacionalne manjine odnosno kulturna autonomija nacionalnih manjina nije isto što i vjerske slobode i rad vjerskih institucija. Problemi Roma, ali i manjina općenito ne možemo promatrati bez međusektorske suradnje, te suradnje sa jedinicama lokalne samouprave, a na oba polja imamo značajne probleme i manjka koordinacije. Razlog za to je sigurno jer nedostaje jasno ozbiljnije odgovornosti za sve što se strateški dokumenti sugeriraju, pa tako i Ustavni zakon. Očekujem da će se aktualne krize racionalizirati potrošnju, ali nikako zaustaviti ono dobro što se čini u provedbi Ustavnog zakona. Više puta sam govorio kako kriza one socijalno ugrožene pogađa višestruko, a posebno kad govorimo o pristupu obrazovanju romske nacionalne U tom kontekstu očekujem manje seminara i soft projekata, a više onih razvojnih i konkretnih zahvata usmjerenih ka unapređenju životnih uvjeta kao uzroka mnogih drugih problema. Zaključno, i pored manjkavosti koje sam napomenuo Klub rada i solidarnosti i Klub nacionalnih manjina prihvaćaju izvješće u ovom obliku uz napomenu da pored iskoraka o utrošku sredstava posebnu pozornost treba obratiti i na konkretne napretke u izvršavanju sugeriranih i propisanih aktivnosti koji proizilaze iz Ustavnog zakona. Hvala. Klub HNS-a također se javio za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnica Božica Makar. Hvala lijepa, poštovani predsjedavajući, poštovani ministre, državna tajnice, predstavnici ministarstava, kolegice i kolege. Ja ću danas govoriti u ime Kluba HNS-a i prvo ću krenuti po ovom izvješću u dijela financiranja. Naime, u svrhu provedbe Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina u 2018.g. utrošeno je 173 173 milijuna kuna, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na 2017.g. negdje oko 21%. Naime, 2017. imali smo nešto više od 144 milijuna kuna. Ja sam uvjerena da se ovdje radi o točnim brojkama i da su upravo ti iznosi isplaćeni bez obzira iz kojih sredstava i po kojem zakonu, oni su isplaćeni iz državnog proračuna upravo za prava nacionalnih manjina. Jedinice lokalne samouprave u kojima je obavezna uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina uglavnom su uskladile statute s Ustavnim zakonom, dakle uglavnom. Al je potrebno uložiti napore o promicanju svijesti o vrijednosti manjinskih jezika kao integralnog dijela kulturne baštine RH. U 2018.g. povećan je broj izdanih dvojezičnih osobnih iskaznica, što je ovdje bilo već govora da pojedine nacionalne manjine u tome prednjače dok neke ne. Tako imamo tu situaciju da je najviše upravo tih dvojezičnih osobnih iskaznica, zatražili su pripadnici talijanske, mađarske, srpske i češke nacionalne manjine, ali još uvijek tu ima mogućnosti da ima puno njih koji to nisu zatražili. Dosegnuta je visoka razina prava na očitovanje svoje vjere, kao i prava na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere. U ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup medijima ostvaren je pozitivan pomak u sklapanju ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.g. Tu s pravom se pitamo na koji način bi trebalo izvještavati odnosno da li su to samo pojedine specijalizirane emisije ili bi trebalo više u okviru redovitog programa izvještavati o o problemima, o dobrim stvarima koji se tiču nacionalnih manjina. Napravljeno je istraživanje gdje je dokazano odnosno utvrđeno da je prisutnost nacionalnih manjina u medijima svega 1,6% naroda, manjinskih naroda. Dakle, tu je taj nesrazmjer, ali morali bi vidjeti koji su to mediji koji stvarno imaju i HRT spada među te i Hrvatski radio, ali ima onih medija kojima sigurno nisu te teme tolko interesantne jer su više komercionalno ili senzacionalistički orijentirani, ali svakako bi trebalo objektivno i više izvještavati, ali ne bi trebali robovati tim mjerenjima što to sad znači i koji je to odnos. Zastupljenost nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima i pojedinim lokalnim jedinicama, to je isto bilo već riječi, stvarno je nedostatna. Stoga su potrebni pojačani napori da bi se povećao njihov udio u tijelima državne uprave je bilo zaposleno svega 3,24 pripadnika nacionalnih manjina, što predstavlja čak i u odnosu na 2017., ne doduše neki veliki, ali 0,1%. A u lokalnim jedinicama koje imaju obavezu zapošljavati pripadnike nacionalnih manjina na dan 31. prosinca 2018. bilo je zaposleno ukupno 3,31% pripadnika nacionalnih manjina. U području razvijanja tolerancije prema različitosti i suzbijanje od diskriminacije organiziran je ciklus stručnih seminara o odredbama Kaznenog zakona vezano uz zločin iz mržnje i govor mržnje za suce, odvjetnike, policiju, predstavnike organizacija civilnog društva, posebno vezano uz zločin iz mržnje prema predstavnicima nacionalnih manjina, a u cilju upoznavanja s problematikom zločina iz mržnje i govora mržnje i zakonodavstvom, te pojavnosti u RH. Osvrnula bi se malo i na analizu provedbe nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. Tu se ukazuje na kontinuirani napredak u integraciji pripadnika romske nacionalne manjine u društvu, kao i njihovu sve veću uključenost u aktivnosti koje tome pridonose. U tom smislu sustavno su se poduzimale aktivnosti u područjima obrazovanja, zapošljavanja, uključivanja u gospodarski život, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, prostornog uređenja, stanovanja i zaštite okoliša. No, iz onog što vidimo na terenu to nije dovoljno. Nije dovoljno zbog toga jer nezadovoljna je romska nacionalna manjina, nezadovoljan je većinski narod koji živi u suživotu. Tu prije svega trebamo staviti akcenat na integraciju te nacionalne manjine. Trudi se, ulaže se, međutim, nekad nije sve ni u novcima. Nekad treba zapravo početi od nas sami da vidimo što možemo učiniti svako u svojoj sredini za svojeg susjeda jer ne možemo mi reći da se dovoljno ne ulaže, nisu samo sredstva pitanja. Pa tako Ministarstvo znanosti i obrazovanja stipendira sve redovite učenike srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine s iznosom od 5.000,00 kn godišnje. Sufinancira se smještaj učenika nacionalne manjine u učeničke domove, osigurava se stipendija svim studentima pripadnicima romske nacionalne manjine u iznosu od 10.000,00 kn, financira se 8 projekata u iznosu više od 8 milijuna kuna što se tiče prijevoza djece u odgojno obrazovne ustanove. Vrtićka djeca se uključuju. Međutim, sve očito nije dovoljno i nisu samo sredstva u pitanju, nego ono što sam govorila, integracija i to mora krenuti prvenstveno i od dijela romske nacionalne manjine da oni poštivaju zakone države u kojoj žive. Mora se shvatiti da zakoni vrijede za sve, da vrijede i za većinski narod, da vrijede za manjinski narod i to je jedini način da se integrira i da počne suživot kolega je govorio, 700.g. su oni na tom području. Ako se neće na tome više raditi iza 700.g. opet će biti tako. Moramo se svi pokrenuti u tom dijelu i velim nije osnovni problem sredstava jer ulaže se i iz tog dijela sigurno je moguće da se nešto pokrene jer 2506 djece rane je predškolske dobi, ide u vrtiće i tu je izdvojeno milijun Dakle, izdvaja se, trudi se, neću se vraćati na one neke stvari koje se već tu govorilo, možda sam se malo previše zadržala na tome, ali dolazim iz kraja gdje je to jako veliki problem. I na kraju ću samo dodati, ono što piše u čl. 15. Ustava, a to je da su pripadnici svih nacionalnih manjina, da se im jamči sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija. Mi u HNS-u smatramo da se to poštuje i da se sukladno mogućnostima izdvajaju adekvatna sredstva i zato će Klub HNS-a podržati ovo izvješće. Hvala. Zastupnik Marko Vučetić govorit će u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike. Zahvaljujem poštovane kolegice i kolege. U ovih gotovo 2 sata rasprave o izvješću je rečeno gotovo sve što u izvješću piše. Dijelom je rečeno i o okolnostima u kojima se o ovom izvješću danas raspravlja. Mi moramo priznati dvije okolnosti. Prva je okolnost da se položaj nacionalnih manjina u RH poboljšava, da je sve jednostavnije i sve lakše biti pripadnik nacionalne manjine u RH. S druge strane, također moramo priznati da postoje i okolnosti koji se i koje se s Da neprestano postoje tendencije koje žele urušiti postignut stupanj, dostignut stupanj prava nacionalnih manjina i da se taj stupanj razvije. Upravo zbog ovih okolnosti koji proizlaze, ne iz vanjskih faktora nego iz onoga što se naziva, ne unutarnji faktor, niti unutarnji neprijatelj, nego nešto se zbija i zbiva unutar RH. Unutar granica RH nastaje nastaje jedno očitovanje onih koji su odbili biti ljudi. Naše temeljno određenje nije da smo ljudi po naravi u nekakvom ontološkom smislu da je svaki čovjek čovjek samim time što je rođen kao čovjek. Ne, čovjek u svom životu može izabrati prestat bit čovjek i to se nažalost događa. To se dogodilo i prije 2 dana, to se dogodilo i '41. i '45., '91. i 2019. i 2020. Imamo one koji su prestali i pristali su da ne žele na povijesnoj pozornici djelovati kao ljudi. Mi imamo i predstavnike i takvih ne ljudi u saboru. To su svi oni koji u nacionalnim manjinama ne vide ljudsku veličinu, ne vide građansku veličinu i ne vide veličinu hrvatske države koja se razvija. To su svi oni koji se zbog svoje neljudske dimenzije odlučuju suočavati sa svakom ljudskom različitošću. Oni žive u iluziji da su stvorili ovi državu. Oni državu ne mogu stvoriti jel državu stvaraju ljudi. Oni žive u iluziji da država proizlazi iz oružja, država ne proizlazi iz oružja, nit se s oružjem čuva. Država proizlazi iz kulture i proizlazi iz onih koji su se u svakoj povišenoj povijesnoj situaciji između biti čovjek i biti ne čovjek odlučili biti čovjek, prvenstveno biti čovjek, ne hrvatsko strašilo nego biti čovjek. Biti čovjek u RH znači i biti pripadnik nacionalnih manjina i zagovarati prava nacionalnih manjina i zagovarati sva ljudska prava i sva nacionalna prava u čitavom svijetu. Prije 2,5.g. jedini sam zastupnik bio ovdje koji je ustao protiv pokušaja da se deautorizira, da se ukine, dokine autorstvo Hrvata nad Bokeljskom mornaricom i Kolom Svetog Tripuna. Ja sam tu gotovo ludovao u nekoliko navrata jer shvaćam da se ono ljudsko ostvaruje putem kulture i da ne smijemo kulturu lišiti autorstva. Jedini oni koji ne mogu biti autori su neljudi, oni koji se napajaju na nečim i nekakvim krivim sadržajima koji se nikad ne mogu obnoviti. To su sadržaji koji uništavaju ljudsko. Konkretno, 1945.g. obilježili smo ove godine 75. obljetnicu prije 2 dana proboja logoraša iz logora Jasenovac. Ti i taj koji je rekao „naprijed drugovi“ su bili ljudi. Oni koji su tog čovjeka, našeg Sinjanina ubili stražari neljudske tvorevine kao što je bio jasenovački logor oni su neljudi i uvijek će bit neljudi. Svi koji se napajaju na takvoj ideologiji, svi koji takva mjesta pokušavaju prekapati zato što smatraju da će na takvim mjestima pronaći sebe, oni su u zabludi, gdje će pronaći sebe u izgubljenosti i u negaciji. Nema ljudske veličine tamo gdje se odvijalo zvjerstvo, ljudska veličina je podnosila to zvjerstvo i bila je ugrožena tim zvjerstvom oni koji su nositelji zvjerstva, ne mogu se sad predstavljati u formi nominalista i smatrati da je primjerice Rafael Vitez Boba, da nema veze sa ustaštvom, ima veze sa ustaštvom ali ustaštvo nema veze s hrvatstvom. I nitko tko u svojoj duši, u svojoj povijesti, u svojoj viziji smatra da se bilo što što se odvijalo u tom u tom logoru, što se odvijalo pod ovim imenima i ovim osobama koje su odlučile u povijesnom trenutku biti neljudi od '41. do '45., oni se napajaju sadržajima koji današnje ljude pretvaraju u neljude. Tko pristane uz Bobana, tko pristane u „Za dom spremni“ od '41. do '45., pristao je bit nečovjek i branit će isključivo ono što je nečovječno. mi nešto takvom trebamo reći, to su okolnosti u kojima se ovo sad odvija. To su okolnosti u kojima se mi ne smijemo urušiti, to su okolnosti koje ne pripadaju Hrvatskoj niti će ikad pripadati i svi ti neljudi, svi ti koji odlučuju putem zvjerskih mehanizama djelovati u ljudskoj povijesti, nek jednom zauvijek shvate, Hrvatska njima ne pripada i oni ne pripadaju Hrvatskoj. Hrvatska pripada građanima RH, što je Hrvatska, to je zapisano u Ustavu, to je zapisano u zakonima, to je zapisano u ispravnoj povijesti, ne u lažnim sjećanjima neljudi. Ti ne ljudi nikad neće na tim sadržajima na kojima se sada napajaju, neće doći do ljudske veličine jer ih ljudska veličina potire i potiče na zvjerstvo. Ljudska veličina ih izaziva. Ljudsku veličinu oni prepoznaju u nacionalnim manjinama i zbog toga ustaju i smatraju da nacionalne manjine ugrožavaju RH. RH ugrožavaju samo oni koji RH ne pripadaju. svi ti koji RH ne pripadaju trebaju ne napustiti RH jer u njoj nikad nisu ni bili, oni su u RH dolazili kao Kumordinar Žorž, kao sluge nekih tamo gospodara, bilokojih ili povijesnih mrtvih neljudi ili živih neljudi ali njih uzrujava veličina, ljudska koja proizlazi iz države koja je otvorena ljudima, iz kulture, iz jezika i susrete, iz komunikacije. Njihova komunikacija je oružje, njihovo prokletstvo je lažno sjećanje a njihova nebitnost, dolazi u trenutku kad spoznaju sebe same. To je jedina, najveća i na našu sreću ne tako mnogobrojna nebitnost u RH. To su oni koji ne postoje kao ljudske veličine zato što su odlučili djelovati kao neljudi. Zbog toga RH treba treba štitit sebe, treba se razvijat u svom hrvatstvu, treba se razvijati u istinskoj povijesti i svima onima koji su odlučili negirati hrvatsku naciju i hrvatski nacionalni identitet, jednostavno treba reći „ne pripadate Hrvatskoj, niste se borili za hrvatstvo, ne pripadate povijesti, ne pripadate ničemu zato što ste upravo, bića ništavila, vi ste ništa.“ Nacionalne manjine to nisu, nacionalne manjine su građani RH i oni su ako ćemo govoriti u više ili manje Hrvatima, oni su ni više ni manje nego oni upravo pripadaju RH i građani su RH. U ovoj 2018. g., 2019. i 2020. mi imamo i dalje ona stremljenja koja nacionalnim manjinama oduzimaju prava. Prava na dvojezičnost, zbog čega? Zbog toga što se ne dopušta da se u tim područjima u potpunosti RH. Već sam rekao da je paradoks da oni koji oduzimaju prava, da su ustvari na liniji neprijatelja hrvatstva. oni to čine. Neprijatelji Hrvatske nisu dopustili da se Hrvatska razvije na svom teritoriju na kojem ona postoji. RH je obranjena, ali RH zbog tih neljudi danas ne živi dinamizam, puni dinamizam Tko joj to sad uskraćuje? Pa upravi ti ljudi koji su protiv Ustava, protiv zakona, u konkretnom slučaju protiv nacionalnih manjina. **Petrov, Nastavit ćemo dalje, mislim da će biti prilike za sve govoriti. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. evo nakon onoga što je pred nama i nakon onog što sam govorio u ime kluba, nakon ministrovih, znači predlaganja ovog izvješća tj. izvješća kojega je dao, činjenica je da je u RH nacionalne manjine imaju ustavna prava koje u drugim državama, u malo kojoj državi imaju tako da povijesni govori koji su sada održani, koperkanski obrati ljudi koji su čak i s menom bili na listi, jednostavno prozivati ljude neljudima zbog toga što postavljaju pitanja o reciprocitetu, pitanja o ljudima koji žive s njima kao nacionalne manjine, kao ja, proglašavati neljudima, više govori o tim ljudima i njihovoj ljudskosti i mentalitetu diktatora i diktature koje su davno prošle. Ja bi ovdje govorio stvarno o problemima, evo ovdje su pripadnici nacionalnih manjina koji su u Hrvatskom saboru u većini, predstavničkoj većini i tu mi postavljamo pitanja uz ministra. birači, naši građani, građana RH i nacionalne manjine su jedno tijelo i to ne treba ponavljati, nacionalne manjine su dale veliki obol. Pa evo nedavno je i u povijesti u Domovinskom ratu, brojni pripadnici romske zajednice, mađarske, češke, talijanske, ne znam, svi su dali veliki obol Domovinskom ratu i o njima treba pričati, u svom postrojbama. u svom postrojbama. U HOS-u koja je legalna postrojba, za vrijeme I. Račana je Vlade dat statut, potvrđen statut i to je legalna postrojba i ti momci su dali svoje živote kao pripadnici i srpske nacionalne manjine i mađarske koja je doživila također ogromne, češke, talijanske, svih manjina koje su dale veliki obol u Domovinskom ratu. I na taj način trebamo razgovarati. Međutim, moje pitanje je bilo o nacionalnim manjinama kao vlasti ovdje, predstavnicima nacionalnih manjina koje ulaze u Sabor po posebnom zakonu jer da je po općem zakonu, onda vjerojatno ne bi bilo na broju jer bi na općim listama možda bilo i više, ja ne znam što bi se dogodilo da je pitanje reciprociteta i to je legalno pitanje. Ja mislim da bi to pitanje trebali postaviti baš nacionalne manjine, nacionalne manjine da postave to pitanje i da one preko Vlade i vlada iz matičnih država koje su oni primjer, srpska nacionalna manjina, da se vide prava hrvatskih građana tj. hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini npr. ili u Crnoj Gori. To je legitimno pitanje, to nije pitanje da mi želimo omalovažiti nacionalne manjine. Ne, nego to je legalno pitanje o kojem trebamo govoriti i to je dobro za nacionalne manjine unutra hrvatskog korpusa, unutar hrvatske države koji doprinosi hrvatskom društvu kao što sam rekao u Domovinskom ratu, u stvaranju Hrvatske, tako i ekonomskom, gospodarskom, znanstvenom, kulturnom i svakom drugom obliku. Međutim, mržnja i proglašavanje neljudi od onih koji pitaju zbog čega nema reciprociteta npr. u Srbiji, gdje nemamo predstavnika, dok primjera, ja sam naveo srpsku nacionalnu manjinu, ja sa tim ljudima živim svakodnevno i brojni ti ljudi, većina tih ljudi su više nego dobri građani, više nego dobri, doprinose društvu. Ja sa tim ljudima živim i rodio sam se i ja sa tim ljudima nemam problem i dali su veliki obol Domovinskom ratu, samo 9000 ljudi srpske nacionalnosti je sudjelovalo u HOS-u, u hrvatskoj vojsci i hrvatskoj policiji. Tako i druge nacionalne. Znači nema tu problema šta se hoće neko nametnut da smo mi neljudi. A dok su bili s menom na listi, onda su me grlili i ljubili. Hvalili kako se brani nacionalni interes. E to su ti prevrtači. A zabraniti nekome pozivajući se, zabraniti nekome da postavlja pitanja ministru šta je sa reciprocitetom iz 2004. g., zašto hrvatski državljani u Vojvodini nemaju, u Srbiji, svoje predstavnike u parlamentu dok ovdje su zajamčena tri člana u Hrvatskom saboru? Zbog čega imamo 40 i nešto gradonačelnika i načelnika u lokalnim samoupravama ovdje a nemamo u Srbiji nijednoga, potpisali smo međunarodni sporazum. Zbog čega?

Uvaženi zastupniče Bulj, htio bi ovom prilikom ukazati na diskriminaciju vozača kamiona koji se nalaze u situaciji da kad god se vrate iz inozemstva moraju živjet 15 dana u izolaciji i zapravo ih se muči, pozivam državu da smjesta ukine taj sustav izolacije, da omogući svim vozačima kamiona i njihovim obiteljima normalan život. Oni su grupa u društvu koja je diskriminirana a o kojoj se uopće ne priča i ako su im oduzeta sva moguća ljudska prava. Hvala.

vozači kamiona, šlepera voze i Hrvati i pripadnici nacionalnih manjina i Srbi, svi voze, tako da prema tome, opće pitanje, međutim ovdje se radi o izvješću koje je vrlo značajno i bitno i gdje moramo postavljati bitna pitanja suživota a o ovome pitanju vašem, to ćete pitat ministra Beroša jer vi ste u dobroj komunikaciji s njime po pitanju mjera, koliko se slažete, ne znam. Hvala

kako on nema uopće pravo glasa? Šta je Srbija itd., dobro ste to rekli, bilo je stranih dragovoljaca, u ovom Saboru sjede djeca bivših Jugoslavena, genetskih anarhista i drugih koji zaboravljaju da je ova zemlja bila okupirana, okupirana do 90-te godine, imali ste milicija, vojska, koja manjina to ima prednost? 80% JNA su bili srpski kadrovi, o čemu mi razgovaramo ovdje? Zašto je istina ovdje svaki dan popljuvana i ovdje na sudu istina? Mi ponavljamo srpsku mitomaniju kao povijesnu istinu. To radi HTV, saborski zastupnici ovdje, to nema samo mađarska, talijanska i druga manjina, tu sjedi u ovom Saboru, pola manjina su bivši Jugoslaveni, o čemu mi razgovaramo, bivši sljedbenici UDBA-e i KP-a? ovo je povijesna laž, ovaj parlament. **Petrov, Božo Kolega Glasnoviću, ja mislim da je etiketiranje u ovom trenutku kad raspravljamo o nacionalnim manjinama, nije potrebno. Ovdje potrebno govoriti istinu i ulogu nacionalnih manjina u Domovinskome ratu, da smo na zajedništvu u Domovinskom ratu i svi pripadnici nacionalnih manjina i građana i pripadnici hrvatskog naroda se borili za slobodnu i samostalnu RH. I svim I svim tim ljudima treba odati pijetitet međutim apsolutno je pravo postavljati pitanja npr. Zbog čega se u Vukovaru uče dvije povijesti? Jedna je srpska koja je pisana i službena, hrvatska. Podijeljeno je u Vukovaru, to su legitimna pitanja. Zbog čega hrvatska nacionalna manjina u Srbiji je terorizirana i nema nikakva prava? To je legitimno pitanje predstavnicima Vlade jer imamo međunarodni sporazum o reciprocitetu koji se ne poštiva i to i to je legitimno pitanje. I o tome trebamo razgovarati, nije to neljudsko pitanje, to je apsolutno legitimno i ljudsko pitanje i pravo nas saborskih zastupnika. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Veljko Kajtazi zatražio je repliku. Hvala. Uvažani kolega, moramo reći da je ovo meni treći mandat, 9 g. sam u ovom Saboru i nisam čuo nijednog od mojih kolega da je spominjao da su Romi bili u Domovinskom ratu. Uvijek je rečeno i nabrajali su nacionalne manjine, a za Rome su znali reći i drugi i koristim priliku da vam se zahvalim, ujedno da vas upoznam, nakon 30 g. romska zajednica prošle godine izdala je prekrasnu knjigu „Romi u Domovinskom ratu“. Ove godine također pripremamo jedan prekrasan dokumentarni film također „Romi u Domovinskom ratu.“ Imao sam samo priliku da vam kažem i da vam se zahvalim jer u ovih 9 g. prvi put da sam čuo da je neko spomenuo Rome u Domovinskom ratu, hvala. **Petrov, Božo Naša obaveza je spominjati te trenutke stvaranja hrvatske države, hrvatske građane i državljane koji su se stavili na raspolaganje u Domovinskom ratu a poglavito naglašavati nacionalne manjine, od srpske, mađarske, romske, talijanske, sve naglašavati jer mi smo isto dio korpusa, sve naglašavati ljude koji su branili Hrvatsku, uzeli pušku u ruku i od velikosrpskog četničkog okupatora i zato me, … ... /Upadica sa strane, ne razumije se./… I strane dragovoljce iz drugih država, apsolutno, sve branitelje, od „Francuza“ Nicoliera, od svih ljudi, stranci koji su došli ovdje branit domovinu i zato me žalosti što je u postrojbama i HOS-a i hrvatske vojske i policije bilo svih ljudi, svih nacija, stranih državljana i nacionalnih manjina, što se obezvrjeđuje i sramotne izjave koje se daju na mjestu gdje bi se trebali pokloniti žrtvama kao što je u Jasenovcu,da treba baciti ploču poginulim HOS-ovcima.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, državni tajnici. Još od proglašenja samostalnosti, RH provodila je politiku visokog stupnja skrbi za nacionalne manjine. Teška ratna vremena a nerijetko i optužujući medijski natpisi bili su samo dodatni motiv da RH svim svojim građanima a i cijelom svijetu dokaže da je demokratska i suverena država jednakopravnih građana. U RH manjine nisu samo jednakopravni građani već ih se kao što ćemo vidjeti, potiče da u svoj mogućnoj mjeri sačuvaju svoju posebnost te svoju kulturu, baštinu netaknutu i prenesu je slijedećim generacijama. Briga za manjine je civilizacijski standard koji smo svi dužni čuvati i dizati svakom generacijom na viši nivo. Uvodno moram napomenuti da je u tu svrhu provedbe Ustavnog zakona o pravima manjina u 2018. G. utrošeno ukupno 173 milijuna kuna što je gotovo 20% povećanja. Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima od presudnog je značaja a ostvarivanje tog prava ostvaren je daljnji i pozitivni pomak sklapanjem ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje 2018.-2022. kojim su ugovorene programske obaveze za objavljivanje sadržaja namijenjenog nacionalnim manjinama. Što se tiče zaštite kulturne baštine pripadnika manjina, Ministarstvo kulture je u 2018. g. financiralo 73 programa u ukupnom iznosu od preko 8 milijuna kuna. U Hrvatskom saboru u cijelosti je ostvarena propisana zastupljenost zastupnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina. Prema podacima Ministarstva uprave, u 2018. G. vidljivo je povećano financijsko izdvajanje iz proračuna jedinica lokalne samouprave na razini RH za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Savez za nacionalne manjine uočio je da određene problemi postoji kod implementacije prava na službenu i javnu uporabu pisma i jezika nacionalnih manjina a određene poteškoće postoje i kod implementacije prava na pristup medijima i ulozi vijeća i predstavnika. Sa druge strane, postigli smo visok stupanj provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Godine 2018. sufinancirani su programi kulturne autonomije za za 84 ustanove i udruge manjina sa ukupnim iznosom od 34 milijuna kuna. Vezano uz stambeno zbrinjavanje i povratak pripadnika nacionalnih manjina zaključno u 2018. g., Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je u svrhu tog zbrinjavanja svih korisnika, izdvojio gotovo 160 milijuna kuna uključujući i više od 2 milijuna kuna za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava među kojima su i pripadnici srpske manjine. izvješća je vidljivo da Vlada RH teži provođenju ustavnog zakona o pravima manjina i da značajnim financijskim sredstvima iz proračuna potpomaže i financira potrebe tih istih manjina. Konačno, predstavnici manjina manjina RH kao dio saborske većine sukreiraju politiku prema manjinama. Primjetno je a i očekivano da zbog raznih povijesnih okolnosti razvoja pojedinih dijelova RH, implementacija svih prava nacionalnih manjina nije u potpunosti jednaka i ravnopravna u svakom kutku Lijepe naše. Međutim upravo nam pozitivni primjeri svjedoče da trebamo biti strpljivi i sa krajevima u kojima se nailazi na određene poteškoće. Kako bi naš cilj, a to je RH sa svim sretnim i zadovoljnim građanima bio postignut, potrebno je prije svega strpljenje. Svjesni smo da je za to osim zakonskih rješenja i upornosti državnih tijela potrebno i vrijeme i da je to proces. Osim strpljenja potrebna je zdrava komunikacija kao i rad na samoj komunikaciji. Naučeni i našim primjerima iz Međimurske županije, znamo da treba paziti da kritika kojoj je cilj ostvarenje mirnog suživota ne postane govor mržnje ali i da svaka kritika se ne tumači pogrešno kao govor mržnje. Kolega Bulj je rekao da on živi sa pripadnicima srpske manjine, ja živim osobno u mom gradu sa pripadnicima romske manjine kojih ima gotovo 600, 700 i moram reć da se međusobno uvažavamo, poštujemo i radimo svaki dan na poboljšanju te komunikacije kako bi sve ono što nije dobro, odbacili a sve ono što je dobro, naglasili i kako bismo uspjeli u gradnji mirnog suživota. Hvala lijepa.

a koliko njih glasuje, koliko glasuje? Možda 20 000. To prvenstvo ti Hrvati nema ni pravo glasa niti pravo na privatno vlasništvo što je oduzeto za vrijeme bivše vladavine. Oni su dali milijarde kuna, dolaze ovdje svake godine, imali su akcije gdje su 10 000 siročadi zbrinjavali, dobri su kad treba davat lovu, kad se trebaju uključit u demokratski, ekonomski proces, samo dimna zavjesa. Tu je na snazi najveća pozitivna diskriminacija protiv Hrvata u Hrvatskoj i Hrvatska izvan domovinskoj Hrvatskoj. Ja vas pitam sada ovako koliko imate Hrvata u srpskom parlamentu, u mađarskom itd.? Kad govorimo o jeziku,

Kolega Glasnović, ja se s vama slažem, upravo bi manjine trebale biti spona u tom procesu koji se treba dogoditi u nekim državama kako bi tamo naši koji žive također imali ista prava kao oni ovdje. Hvala lijepa. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Kajtazija. da je točno da je za razliku od ostalih mjesta u Međimurskoj županiji, kod vas je sasvim drugačija situacija i točno da postoji određena suradnja između vas i pripadnika pripadnika romske nacionalne manjine. Ono što mene je razočaralo, to jest da u gradskoj upravi još ne postoji pripadnik romske nacionalne manjine koji je uposlen a u biti i tokom, i u javnim ustanovama u u RH, imamo samo 5 pripadnika romske nacionalne manjine koji su uposleni. Moje osobno mišljenje je da je to podatak koji je zapanjujući i razočarajuće je. I moja velika želja je da u Međimurskoj županiji imamo barem jednog uposlenika da bi mogli pokazati primjer dobre prakse. **Reiner, Željko (HDZ)** jedna gospođa iz romskog naselja je zaposlena preko programa „Zaželi“ u EU fondovima u našem gradu. Jako je zadovoljna, sretna što radi, vjerujem da ćemo uspjeti produžiti još 2 g. provedbu programa „Zaželi“, ona će i dalje raditi a što se tiče ostalih, znači nebrojeni broj Roma radi u javnim radovima, na ugovoru o djelu itd. Znači vodimo brigu o tome da na bilokoji način pomognemo i da ona fama koja je stalno bila da Romi neće raditi, da ne bude takva. Znači nudimo posao i mogu raditi. Hvala lijepa. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovane zastupnice Karoline Leaković. **Leaković, Karolina (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Mislim da je u kontekstu rasprave o izvještaju p provedbi Ustavnog zakona važno ukazati na potrebu snažnog odgovora i procesuiranja zločina iz mržnje i govora mržnje i to etnički motivirane mržnje, o čemu se nešto govori i u ovome izvještaju. Posebno je odgovornost u javnome prostoru dakako zastupnika, političara, lokalnih dužnosnika ali isto tako i novinara, predstavnika medija a i onih analitičara ili kvazi analitičara koji nam formiraju javno mnijenje zato što naša odnosno njihova riječ odjekuje, ona usmjerava i puni taj javni prostor porukama koje oblikuju javni diskurs o najranjivijima, diskriminiranima, o drugačijima, obespravljenima, dakle onima koji pripadaju manjinskim skupinama bilo da je riječ o etničkim skupinama ili manjinskima po bilokojoj drugoj osnovi. Dakle, ako je dopušteno političarima, pomislit će građani ili mogu pomisliti građani, ako sankcije za njihove zapaljive tvrdnje pune predrasude ili netrpeljivosti, nema odnosno ako one izostanu, onda je pomislit će neki građani, to dopušteno i nama a osobito je to dopušteno nama koji nosimo ožiljke iz rata, dakle tako mogu pomisliti. Mogu pomisliti i da će obrušavajući se na mještane Uzdolja kod Knina koji su u jednom lokalnom kafiću gledali nogometnu utakmicu odnosno prijenos nogometne utakmice, onda ih fizički i verbalno napadajući napadajući i prijeteći im možda ispraviti nepravdu koja je njima nanesena, dakle a nisu za tu eventualnu nepravdu socijalnu depriviranost, životnu tjeskobu ili besperspektivnost, krivi ti ljudi, njihovi sumještani, Srbi, Romi ili dakle pripadnici bilokojeg drugog manjinskog naroda u Hrvatskoj. Nisu im ti ljudi uzeli što njima pripada, treba jasno reći da na podjelama takve vrste profitiraju političke opcije koje u siromaštvu i beznađe vode kako pripadnike manjina, tako i naravno većinski narod. U tome što oni rade, nema ničega domoljubnog, nema ničega državotvornog i nema ničega progresivnog. Ako smo prije nekoliko mjeseci od jedne članice vladajuće stranke iz Rijeke čuli poruke mržnje prema Srbima, onda ta izjava kao i bilokoja druga izjava bilokojeg drugog političara ili osobe koja ima pristup medijima čija se riječ čuje, sluša i prenosi, zaslužuje naravno osudu i sankcije a ne da nam onda ta osoba docira i govori što je ona mislila, objašnjava, i dalje se zapetljava i i dalje isto tako diskriminira i pronosi poruke mržnje. Dakle, ljudima koji su motivirani rasnom i etničkom mržnjom, netrpeljivošću prema bilo kome, nije mjesto u politici, nije mjesto u ovom Saboru i mislim da oni ni neće profitirati na svojim porukama i da ih na našu veliku sreću nećemo gledati u ovom Saboru nakon slijedećih parlamentarnih izbora ma kad oni bili. Dakle, ne može mržnja prema bilo kojoj manjini, po bilo kojoj osnovi biti opravdana, niti opravdavana ni na koji način, ni u kojem slučaju jer govor mržnje nije sloboda govora. Posebna odgovornost u kontekstu slobode govora je, dakle na medijima, prije svega na vlasnicima medija, na urednicima i na novinarima i posebna odgovornost je na javnoj radio televiziji o kojoj su danas neke kolegice i kolege govorili, a ona ima dosta problema u shvaćanju koncepta prihvatljivog i neprihvatljivog kad je riječ o manjinama. U programu HRT-a ne jednom čuo se i tolerirao, poticao govor koji nema veze s demokratskim načelima i standardima i koji bi trebao biti kažnjiv prema svim uzusima, uzusima, a o privatnim medijima, o nekim kvazi novinarima, kvazi emisijama itd. nažalost nije se na pravi način očitovalo Vijeće za elektroničke medije, takve treba sankcionirati i takve treba trajno zapravo ukloniti iz javnoga Zakoni naravno nisu savršeni, praksa je još gora, a u vremenima ove teške ekonomske krize i neizvjesnosti koja nam tek slijedi glasni su zahtjevi za smanjivanjem financiranja udruga, među ostalim i udruga koje se bave zaštitom i promicanjem prava nacionalnih manjina. manjina. Ne sumnjam da su mnogi to jedva dočekali i da će mnogi aplaudirati takvim najavama, pa što ih mi Hrvati kaže imamo financirati iz proračuna. Kada se sutra bude razgovaralo o rezovima, a koliko vidimo hoće, zalagat ću se da i u tom kontekstu kao i u kulturi i socijalnim pravima upravo oni koji imaju najmanje ne budu prvi na udaru, a među tima koji imaju najmanje, nažalost ipak jesu i nacionalne manjine. Hvala.

gdje se križ pretvara u hakenkrajc i gdje svećenik siluje časnu sestru na, na križu. Jel to govor mržnje? Je pljuvanje Hrvatima koji su zabranili, obranili hrvatsku državu u BiH, po kojim se pljuje svakodnevno, ta 4 zborna područja, jel to govor mržnje, je li istina koju se iznosi, jel istina govor mržnje i koga predstavlja ova pučka pravobranitelje, kad je progovorila o tim pojedinosnim slučajevima? Svaki dan se u ovom saboru siluje povijesna istina. O tome se ne govori. Kad ste vi progovorili o ovim masovnim grobnicama po Markuševcu, Gračanima, Zaprešić? Hrvati pobijeni, tisuće, tisuće Hrvata. Jel to povijesna istina, jel to laž i manipulacija? Ja vas pitam zašto selektivna istina? Mi gledamo u prošlost sa jednim okom, ćori, Hvala lijepa/…gledajmo s obadva oka. Jel to govor mržnje? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica, nema odgovora. Slijedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog zastupnika Marasa, nema ga, gubi pravo na govor, pa će konačno slijedeća rasprava biti poštovanog zastupnika Steve Culeja,

moram vam reći da ćete još jednom prisustvovati jednoj epskoj borbi pripadnika većine hrvatskoga naroda koji eto mora dokazivati kako nije ustaša, kako ne mrzi, kako voli svoje nacionalne manjine. Kako bih vam najbolje prikazao hrvatskoga čovjeka koji je od 1918., pa do 1995. koji je trpio jedan velikosrpski zulum, koji je smogao nakon toliko vremena smoći hrabrosti oduprijeti se toj jednoj velikosrpskoj eutanaziji i agresiji, da i danas se mora boriti sa avetima prošlosti koji eto ne daju mira ovoj mladoj i jedva stasaloj hrvatskoj državi da se otme i otrgne od tih nekih njima zadanih ciljeva. Poštovani manjinci, vi koji ste dali doprinos u obrani naše domovine nam RH, koji ste rame uz rame sa nama bili od Peđe Mišića iz Vukovara do svih inih i drugih, hvala tebi prijatelju Drobac što si mi čuvao leđa u svim akcijama i ti si iz Vukovara. A šta reći za onima drugima koji to nisu bili? Oni ti isti drugi koji vam neće pružiti utjehu vama pripadnicima raznih manjina, niti na vašim sahranama jer neće poštivati vaše vjerske obrede, branit će vaš brat Hrvat iz Domovinskoga rata hrvatske države za koje smo se zajedno borili. Kažu neki da smo tupavi, glupavi, neosviješteni nacionalisti, nazadnjaci, da, da vučemo i mi neke iz prošlosti terete, okove oko naših noga. Da vučemo. I ja ću vam to prikazati na svoj način. Zbog čega ja ovdje ovako govorim? Dakle, prije rata radio sam ko i mnogi u bivšoj Jugoslaviji, radio sam za tu vojnu industriju, radio sam u Đuri Đakoviću tenkove koje su nas uništavali. U Domovinskom ratu brata su mi ubili, tko? Pripadnici srpske nacionalne manjine. Nisu ga samo ubili. Masakrirali su ga. Došlo je dotle da su ga klali i oči vadili. Njegov ubojica i druge ubojice, abolirani su od ove moje isto hrvatske države. I čak i u odsutnosti. Ni po zapovjednoj odgovornost nisu odgovarali. Naši zapovjednici jesu. U trenutku obnove, u mirnoj reintegraciji, oni koji su ubijali naše, abolirani smo i to smo vam dali, dali smo vam Erdutske sporazume, sve vam možemo dat, al ne možemo vam dat veliku Srbiju o kojoj ste sanjali. Dat ću vam još jedan primjer. Srušili ste mi kuću, moju, srušili ste maminu kuću. Moja mater nije dobila obnovu, evo rješenje. Znate tko je referent obnove? Milutin iz Vukovara. Referent mojoj materi Milutin iz Vukovara, referent obnove. Pa gdje ja to živim Hrvatice i Hrvati? Kolke milijune kuna mi dajemo Srpskom narodnom vijeća? Gdje troše te pare? Ne troše na kulturu srpskoga naroda, ne troše na obranu onih koji su najranjivija skupina, ne troše te novce u Podrinju i u Adi. Znate gdje ih troše? U Negoslavcima Boboti, Trpinj, Borovom Selu, u onim mjestima gdje se najviše Hrvata, gdje je ubijeno i stradalo, neće u ove druga mjesta. Tko je zaštitnik, tko štiti nacionalne manjine u Hrvatskoj? Ovaki kao ja i koji su stvarali i borili se za ovu Hrvatsku državu i ja se borim za one Srbe iz Podvinja, ja se borim i za posljednjeg Talijana u Hrvatskoj, a to je bio Vittorie Fraccaro branitelj Vukovara i on je mrtav. I za takove se borim. A oni koji žive na hrvatskom državnom proračunu, da bi …/Upadica: Hvala./… Hrvatsku državu kroz …/nerazumljivo/… vi se ne borite za građansku Hrvatsku. I imamo pameti, nismo budale, ni zatupljeni, …/Upadica: Hvala./… ni zaglupljeni kao neki moralni marksisti. Hvala lijepa. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Marka Vučetića. **Vučetić, Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, cijenjena državna tajnice pred nama je dakle Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2018. godinu, zaista jedan vrlo opsežan dokument najvažniji dio kojeg je dakle operativni program za, Vlade RH za nacionalne manjine kojeg smatram najvažnijim dokumentom za nacionalne manjine od donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 2002. godine. Dakle, upravo taj operativni program što se vidi u izvješću za 2018. godinu omogućio je jedan enorman napredak u provedbi operativnih prava brojnih nacionalnih manjina, tako i moje Mađarske nacionalne manjine, međutim točka ova dnevnog reda je analiza što se dakle u tom izvješću navedeno, što smo u tome napravili, koliko smo novaca izdvojili u 2018. godini i ja sam ovu pojedinačnu raspravu pripremio na jednu drugu perspektivu možda koji koji su ovdje neki moji prije mene prozivali. Htio sam cijenjeni Hrvatski sabor izvijestiti kako stoje prava Hrvata u Mađarskoj. Hrvata u Mađarskoj prema popisu iz 2011. ima 26.774, a prema njihovim vlastitim procjenama, mi smo si i dobri, ima ih preko 80.000. Dakle, 80.000 Hrvata u Mađarskoj. Njihova glavna institucija zove se i dobro slušajte Hrvatska državna samouprava. Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj je krovna institucija hrvatske hrvatske manjine u Mađarskoj i ta ustanova, dakle je ključna u provedbi autonomije hrvatske manjine u Mađarskoj. Sustavi, dakle sustav manjinske samouprave uključuje i upravo ta Hrvatska državna samouprava nadzire, imenuje ravnatelje, zapošljava djelatnike u slijedećih 10 institucija hrvatske manjine u Mađarskoj. vrtić, osnovna škola i učenički dom, u Santou vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom u Pečuhu, vrtić, osnovna škola u Sambotelju, sve su na hrvatskom jeziku. Kulturni centar Hrvata u Znanstvena ustanova Hrvata u Mađarskoj u Pečuhu, Hrvatski klub August Šenoa u Pečuhu, Kulturni sportski centar Hrvata u Mađarskoj u Gornjem sv. Martinu, Kulturni institut Hrvata u Mađarskoj, Kulturni centar Hrvata u Bačkoj u Baji i Pedagoško metodički centar Hrvata u Budimpešti, ako nešto nisam zaboravio. Dakle, govorimo o 10 ustanova koje financira Mađarska država putem Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj za koju godišnje za 2019. je izdvojeno 48 milijuna kuna normativno, normativno, bez prijave na javni poziv, izvolite, održavajte svoje institucije. I svaki put kad mi u ovom saboru probamo ispitivati da li je logično, normalno, moralno ili što već slušamo opravdano davati i pomoći nacionalnim manjinama da zadrže svoj identitet ovdje, evo ja govorim o mađarskoj zajednici u Hrvatskoj, moramo znati da i s druge strane granice postoje naši sunarodnjaci Hrvati kojima druga država, dakle Mađarska osigurava prava koja mi ovdje nemamo, niti je logično imamo drugačiju povijest da ih ikada imamo. Mi smo s tim reciprocitetom toliko spominjanim vrlo sretni, dakle mađarska zajednica u Hrvatskoj s tim je vrlo sretna i mi se nadamo da će taj veliki napredak koji je napravljen za vrijem ove Vlade provedbom operativnog programa za nacionalne manjine, tako i za Mađarsku manjinu, dakle se nastaviti jer mi smo ovim velikim napretkom koji je ostvaren u zadnje 3 godine stigli otprilike po financiranju na pola onoga što Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj već davno ima i mi im na tom svima čestitamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Srpaka. Poštovani kolega u pravu ste. Puno znam o tome, ja sam naime počasni građanin u Nardi to je kod Sombotelja gdje su naši Hrvati Gradišćanski, puno s njima surađujem, trenutačno otvaraju hrvatski vrtić ponovo uz pomoć dosta veliku Mađarske država, Središnjeg ureda za Hrvate izvan domovine i grada Mursko Središće i znam kak to tam funkcionira. Znači znam da je potpredsjednik parlamenta dr. Csaba Hende konkretno zadužen za hrvatsku manjinu i eto bilo li lijepo da je u svim ostalim državama u okruženju da se tako brine za manjine. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Marka Vučetića. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovane kolegice i kolege, budući da sam već nekoliko puta govorio, onda nema previše potrebe da produbljujem neke teme jel sam uglavnom sve bitno rekao u nekoliko rečenica. Međutim, htio bih se osvrnuti na rasprave nekih kolega, to su oni kolege koji smatraju da oni nacionalnim manjinama nešto daju. Ne daju im ništa. Oni koji imaju mentalni sklop takav da smatraju da oni nekome nešto daju oni su ti koji nekome žele nešto uzeti. Oni su uzurpatori, netko tko je se identificirao s državom i smatra da je država njegovo vlasništvo, a da mu je netko drugi gost i da on tom gostu nešto daje, ne da ima patološko poimanje države, nego ima destruktivno poimanje države i poimanje sebe i svega s kim dolazi u susret, on je sakralizirao vlastitu nesposobnost i sakralizirali su vlastitu destruktivnost. Takvih nažalost ima, to su vam oni koji govore o tome kako uvijek imaju prijatelje pripadnike neke nacionalne manjine jel očito nisu u stanju prijateljevati s prijateljem nego prijateljuju sa Srbinom, Čehom, Slovakom ili nekim. to je upravo taj što me kao filozofa strašno izaziva, a to je taj umanjeni spoznajni horizont. Ako se netko odlučio, primjerice za prijateljstvo onda ne može reći ja kao prijatelj prijateljujem s Hrvatima. Netočno. Tko tako razmišlja ima spoznajni problem, a uostalom o tome sam već danas i govorio. Spoznajni problem imaju i oni koji su smatrali da pripadnici nacionalnih manjina mogu doći u HS kao zastupnici, ali da ne smiju biti puni zastupnici nego da ćemo mi njima referendumom koji će se organizirati za naše najmlađe potomke tek rođene pa će se potpisati na popisne liste i na one koji su umrli dvije, tri generacije, organizirat ćemo referendum ostrastit ćemo narod i sve neprijateljstvo naše koje smo mi ustvari napravili prema državi jel joj ne dopuštamo da se razvije, mi ćemo to svaliti na jednu drugu manjinu koja će se nazvati nacionalna manjina i uvest ćemo ih kao one koji su poraženi i to koji su poraženi od nas, uvest ćemo ih u ovaj Parlament i reći ćemo im možete tu biti, ali nećete glasovati, možete tu biti ali nećete ni o čemu odlučivati. Tu se ne shvaća da su se onemogućila prava u toj referendumskoj inicijativi, da su se onemogućila prava prava građanima RH jel ti koji su glasovali za te zastupnike nemaju svog predstavnika u Parlamentu jer ta j predstavnik ne može birat Vladu, ne može glasovati o proračunu ili ne znam što je sve palo tima koji su uzurpirali ideju nacije i ideju religije. I to je promovirano od nekih portala, to je promovirano od nekih tjednika koje ja sada ne neću spominjati jer ih ne želim reklamirati. To su tjednici i portali koji prostituiraju ideju nacije i ideju vjere, to su portali i tjednici koji djeluju na doušnički način, na način kojim će se iskazivati nekakvi podaci iz osobne povijesti. I sam sam bio, tada sam moguće bio najrazdraganiji kada sam čitao jedan takav tjednik kada su analizirali mene i moju obitelj, veze nemaju otkrio sam da imaju čak i zbog urednika tog medija je podignuta kaznena prijava zbog ugrožavanja prava maloljetnika. Ugrožava on puno toga jel je taj tjednik, nije ništa drugo nego tjednik apologije silovanja i svi koji sudjeluju i koji čitaju takve tjednike apologeti silovanja, apologeti destrukcije, apologeti negiranja ove države. Svi oni koji smatraju da će na temelju tih svojih vlastitih negativnosti se pokazati u domoljubnom hiru i žaru su u dubokoj zabludi. Domoljublje se danas kao i uvijek komunicira u dijalogu, u snošljivosti, u izgrađivanju, a ne u tome bio je netko pored mene zato je vrijedan, bio je iza mojih leđa zato je vrijedan. Pa nije to ni heliocentrični ni geocentrični sustav da mi sada promatramo tko se oko koga kreće. Oko takvih se ne kreće nitko jer su nebitni. i kretanje države oko svakog građanina RH, svaki pojedinačni građanin koji se sada osjeća kao građanin je najveća vrijednost koja sada postoji i uvijek je postojala. Svi oni koji smatraju da nešto daju, da imaju povijesne zasluge, da su oni nešto stvorili ili da su nekom dali slobodu, oni su spremni na destrukciju države, na negiranje prava i na referendume kojima će ostrašćivati ljude da uzimaju prava drugima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Srpaka pardon, pardon, to je od prošlog puta. Sada ćemo ići na završne, prvo u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno poštovani zastupnik Srpak. Poštovani potpredsjedniče, ministre, državni tajnici. Zakonski preduvjeti za uvođenje ravnopravne službene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina regulirani su od strane države ispunjeni u 27 jedinica lokalne samouprave. Čuli smo već prije da je veliki rast izdavanja osobnih iskaznica na talijanskom jeziku što je vjerojatno neki dobar podatak. Mnogi predmeti vođeni su na sudu na jezicima talijanske manjine, mađarske, češke, slovačke, rusinske, ukrajinske i srpske. Pravo pripadnika nacionalnih manjina na obrazovanje na svom jeziku i pismu zajamčeno je Ustavom RH i to u tri modela, model A nastava na jeziku i pismu manjina, model B dvojezična nastava i model C njegovanje jezika i kulture. Uz navedene modele postoje i posebni oblici nastave kao što su ljetna škola, zimska škola te posebni programi za uključivanje učenika romske nacionalne manjine u odgojno obrazovni sustav. U pedagoškoj godini 2018.-2019. 79 dječjih vrtića provode program javnih potreba za djecu pripadnika manjina za ukupno 2.506 djece. Jedan od primjera dobre prakse je i naš gradski vrtić u Murskom Središću u kojem je integrirano 35 romske djece u desetosatni program u četiri odgojno obrazovne skupine. Troškove snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja te gradski proračun, a osiguran je i besplatni prijevoz. U školskoj godini 2018.-2019.osnovno školskim odgojem i obrazovanjem na jeziku i pismu manjina u svim modelima obrazovanja obuhvaćeno je ukupno 7.013 učenika, a srednjoškolskim obrazovanjem obuhvaćeno je ukupno gotovo 1.500 učenika. Tijekom 2018.godine postignut je daljnji napredak na području obrazovanja uključivanjem djece i učenika romske manjine na svim razinama obrazovnog sustava, a sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma u razdoblje 2013.-2020. Čitav iznos u državnom proračunu za provođenje navedene strategije u 2018.iznosi 32 milijuna kuna. Za djecu romske manjine osigurava se uključivanje u programe predškolskog odgoja kako bi se premostio jaz između socijalno-ekonomske situacije u kojoj ta djeca te manjine žive jer za uspješnost njihovog obrazovanja izuzetno važno je što ranije uključivanje u programe predškolskog odgoja i obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja stipendira sve redovite učenike srednjih škola pripadnika romske manjine iznosom od 5.000 kuna godišnje, a za visokoškolske u iznosu od 10.000 kuna godišnje. Da su mjere Vlade kvalitetno i dobro usmjerene dokazuje i činjenica o zamjetnom padu evidentiranih nezaposlenih osoba romske manjine, pa tako u prosincu 2018. bilježimo pad nezaposlenosti te manjine od 15,8% u odnosu na prosinac '17. Visok porast također se bilježi u gotovo 20% u okviru korištenja mjera za poticanje zapošljavanja. Također vidljivi su pomaci i u području kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za pripadnike romske nacionalne manjine. Jednak je napredak zabilježen na uključivanju romske manjine u kulturi i društveni život. Tako vrijedi istaknuti da je krovna romska organizacija Savez Roma u RH „Kali Sara“ ostvarila financijsku pomoć u iznosu od 4,5 milijuna kuna. Treba međutim istaknuti da kod međimurskih Roma postoji problem materinjeg jezika. Međimurski Romi govore arhaičnim rumunjskim bajaškim jezikom limba d'bajaš koji nije kodificiran, a kodificiran jezik svih Roma odnosno romani čip oni ne razumiju i nisu ga nikad ni govorili. Imamo takvu situaciju u kojoj djeca romske nacionale manjine u Međimurju nemaju mogućnost organizacije nastave na svojem jeziku, a hrvatski jezik mnogi ne razumiju dobro. Moram se referirat na govor zastupnika Kajtazija. Točno je da u Međimurju živi velik broj pripadnika romske nacionalne manjine, a netočno je da se u njih ne ulaže i da romska naselja nisu uređena. Samo u ovom sastavu rada u Mursko Središće uloženo je 2 milijuna EUR-a iz programa IPA. 300.000,00 kn godišnje se plaća iz gradskog proračuna za djecu u vrtiću uz niz drugih obveza iz gradskog proračuna. Na razini županije je to zasigurno višemilijunski iznos. Zdravstvena skrb je jednako dostupna svima. Unatoč tome ima puno problema koje čine pojedinci, naglašavam pojedinci. Zadnji slučaj je kad su vatrogasci koji su izašli na izazvani požar, gađani kamenjem. Vjerojatno zato što su izašli. Drago mi je što je i kolega Kajtazi osudio takvo ponašanje. Integracija romske manjine je nasušna potreba i svi mi moramo dat svoj puni doprinos tome bez iskorištavanja …/Upadica: Hvala/…tih problema u političke svrhe. Slijedeći završno u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića govoriti će poštovani zastupnik Željko Glasnović, izvolite. Poštovani kolege, čuli smo jutros žargon, ja mislim iz prošlog stoljeća. Ja ne znam je li iko iz Kluba nezavisnih suverenista tamo ikad vrijeđo ikoga po nacionalnoj manjini? Ja nikad nisam. Ja sam srbofil, vrijeme, isto vrijeme ja bi reko da istina nema ideološki predznaka i ta istina mora kad-tad doć na, na, i bez te istine nećemo napred, katarzu između, između srpske manjine u RH, hrvatska manjina u Srbiji itd. Treba nam jedna doza istine i onda možemo krenut dalje jel ta istina nema ideološki predznak. Čujemo žargon ovde u ovaj mister Pernar čujemo, čujemo žargon klerofašist itd., čujemo ovaj nacionalist, homofob. Ja ne znam je li iko iko vređo ljude iz našeg kluba po njihovoj seksualnoj ovoj, ovoj, orijentaciji ili po njihovoj nacionalnosti? Al u isto vrijeme kad sam govorio danas da je očito da je u RH ona skupina koja najviše, ovaj iskamenirana je hrvatska, je hrvatska manjina. Gledajte ovak, ajmo podatke, imate, imate, ja vjerujem u Boga i matematiku. Imate 3 milijuna Hrvata vani + BH, imamo 3 zastupnika tu u saboru. Kolko imamo manjina? Imamo, kolko, stotine tisuća ljudi koji po Ustav imaju pravo glasa u RH. Njima je ta prava glasa oduzeto. Prvenstveno prošli izbori, Europski parlament, koliko je glasovalo? 20 000 ljudi. Ko će letiti iz Vancouvera za glas, treba glasat, kad su parlamentarni izbori itd. u Stuttgart, vijavica i kad dođe tamo kažemo gospodine vi niste uveden u, u zapisnik za glasanje. To je čista diskriminacija. Ali zašto to govorim? Jer ti ljudi vani su odnijeli sa sobom hrvatske grude u svojem džepu. Ti su ljudi plaćali prije Domovinskog rata, primer jedan, „Akcija za život“, 10 000 siročadi u RH jesu ljudi Hrvati izvan domovine financirali djecu bez roditelja i nastavili nakon rata, to je samo jedna akcija. To je došlo iz vana od '92., to nisu podaci Glasnovića, od '92. do '94. samo te 2.g. 600 milijuna dolara je došlo ovde za nabavu oružja, metak 25 pfeniga. Brodovi su dolazili u Rijeku sa streljivom i to bi se ispucalo u jednoj akciji, a pošto RH nije imala tvornicu za streljivo opet nas, opet je, to su plaćali ustaše, nekim, jednoj skupini ovde svi Hrvati izvan domovine su ustaše, plaćali su da oni sjede ovde danas i pričaju svoje priče, platili su njihove sinekure da se djeca školuju vani i oni danas pljuju po toj Hrvatima izvan domovine, kažu nemoj, pa ne plaćaju poreze. Pa plaćali su, 16 milijardi kuna minimum dolazi ovde izvan domovine, što je registrirano kroz HNB. Bez toga bi propo zdravstveni sustav, a, ali kad su drugovi pokrenuli akciju u Međunarodnom sudu za, za rad u Švicarskoj da se okupatorima isplati mirovina, to je integracija istočne Slavonije, kakvi su porez oni plaćali, osim su, nama su nanijeli ovdje i srpska JNA, nanijela je ovde, kolko, 36 milijardi dolara minimum štete, mi danas plaćamo još 33% duga bivše Juge, o tome niko ne govori. Ja ne znam, nikad nisam dobio odgovor nikoga kolko mi plaćamo mirovina u Srbiji, direkt? Kakva je mirovina onoga Hrvata u Boki Kotarskoj? U Vojvodini? šta je sa našim, šta je s arhivama dole? Je mister Maras oni su vas spasili ovde da, da vi možete pričat ovde, ali nažalost ovaj vi ne prihvaćate istinu, ne prihvaćate, vi ste cijepljeni protiv istine. I ajmo malo o kulturnom prostoru. Jučer se pokazivao povijesni falsifikat koji je totalno razoran, imali ste emisije Laudato TV o tom o sisačkom prihvatilištu za djecu iz Kozare, ne znam tko je to gledao to se nije reklamiralo previše u dnevnim novinama, mainstream medijima i uzeli su i kulturni prostor bivši jugosloveni. Mene nisu hapsili nakon Domovinskog rata Srbi i četnici, nego su me dovodila hrvatska policija, navodna hrvatska policija na informativne razgovore, duboka udbaška država, to smo dobili. **Reiner, Sljedeći Klub zastupnik nacionalnih manjina u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala lijepa. Neko je reko u govoru prije da su manjine kurentna roba pa da ih se zato napada. To bi značilo da je isplativo u političkom smislu napadat manjine. Ja ne želim vjerovati u tu teoriju. Kolega Bulj je rekao da poznaje mnoge pripadnike nacionalnih manjina koji su u redu, ja isto poznajem mnoge Hrvate koji su u redu. Živimo zajedno u državi, od rata je prošlo četvrt stoljeća. Kada će biti gotov taj rat? Još uvijek ga nastavljamo, nastavljamo i Drugi svjetski rat, upitno je dal je gotov i Prvi svjetski rat po nekim stvarima. Ne možemo živjeti stalno sa ratom iza leđa, moramo gledati evo neću reći u budućnost, pa gledajmo u sadašnjost, imat ćemo i prilike žrtvovat se uskoro. Priznajem, ja sam zbunjen u današnjoj raspravi, želim reći samo da sam sretan da je ona završila sada i da se nadam da će sljedeći izvještaj biti sadržajniji i u onim pitanjima koji nisu riješeni. Evo rečeno je prije da operativni planovi u nekim dijelovima nisu izvršeni, operativni planovi nisu izvršeni u većim dijelu. Ajde da govorimo o tim stvarima jel je to stvar sadašnjosti i neposredne budućnosti. Ajmo govoriti, ministar Malenica je bio naš dragi gost u Istri imao sve razloge da dođe u Istru zato šta nakon 28 godina o Ugovoru o nacionalnim manjinama između Hrvatske i Italije zapravo u većem u većem dijelu nije ostvaren, a upravo mjesec dana ranije su ovlasti prešle na županiju tako da smo mogli govoriti puno normalnije i sada se nadam da će u Istri županija napraviti ono što, ne 28 godina nego od '96.godine, ajde 20 i par godina 22 godine nije napravljeno u državnoj administraciji. Spustile su se ovlasti što je dobro, sada ćemo vidjeti da li smo mi to u stanju napraviti pa onda već sada unaprijed kažem da ću ja poticati vlast da bude kritična prema Istri iako Istra neće primijeniti te stvari koje nije primijenila država toliko godina. Također nije bajno niti u Istri što se tiče dvojezičnosti, ima i tamo regresije, morat ćemo i tamo puno raditi, ali to su sve stvari koje se daju, kako bih rekao, da ih nema ne bi bilo potrebe niti, da da nema problema ne bi bilo potrebe niti za stranke niti za predstavnike nacionalnih manjina. Mi smo ovdje da probleme riješimo, ti problemi koje mi moramo riješiti sigurno nisu problemi niti Prvog niti Drugog svjetskog rata, a ja se nadam više niti Domovinskog rata. Hvala lijepa.

Uvaženi predstavnici Vlade, hrvatski građani, kolegice i kolege. Evo kolega Radin je rekao da sam ja rekao da određena nacionalni pripadnici, određeni pojedinci ja ja smatram i to je moj stav i ja ću ga iznijeti, da je dio hrvatskog političkog korpusa su Hrvati i pripadnici svih nacionalnih manjina. To je apsolutno definicija koju ja podržajem, međutim u ovoj raspravi sam se dotakao Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske države i rekao da su brojni pojedinci na raznim razinama ne samo kroz borbeni sektor u obrani u Domovinskom ratu dali ogroman obim u obrani od velikosrpske četničke agresije i na tom je točka. I o tome trebamo govoriti, nisam ja tu govorio, a o ovome izvješću je sami SDP rekao da ga triba prihvatiti na znanje, a ne glasati o njemu. Međutim, ja mislim da je ovdje kolega Radin pripadnici saborski zastupnici predstavnici nacionalnih manjina i ostale kolege i kolegice pa i građani, ovdje je izrečeno puno riječi koje ne spadaju u domenu, a niste spomenuli to jel se vrijeđalo one koji su npr. pitali zbog čega se ne ispoštiva ugovor, međunarodni ugovor između hrvatske Vlade i recimo vlade u Srbiji iz 2004.o reciprocitetu predstavnika i u izvršnim tijelima, kulturi, to je legitimno pitanje. I sada onaj zastupnik koji je rekao koji se fašističkim i nacističkim rječnikom nabaciva na nas da smo neljudi, da smo šovinisti, da ne znam šta smo, a ja osobno živim sa ljudima srpske nacionalne manjine. Slobodno neka uzme telefon taj veliki čovjek i veliki ljudi koje su te riječi izgovorili na fašistički i komunistički, nacistički način su rječnikom tili na nas u biti prebaciti te riječi, neka nazove telefonom i pita te ljude gdje ja živim. Znači ja nemam apsolutno nikakav problem sa definicijom nacionalnih manjina, ali je isto tako činjenica da predstavnici, samo sam to tio pitati ministra, Vladu, predstavnika Vlade kada je bio gospodin Žigmanov i predstavnici svih ostalih nacionalnih manjina i talijanski koji su rekli da je ok u Italiji suradnja hrvatske nacionalne manjine sa vlastima, ukazao sam na taj problem šta je korektno upitati hrvatske vlasti. Evo jednostavan primjer, što je sa hrvatskom nacionalnom manjinom u Vojvodini? Ja sam samo napravio usporednicu, srpska nacionalna manjina ima zajamčena tri predstavnika u HS-u, nešto manje od pedesetak gradonačelnika, dogradonačelnika ili načelnika i dogradonačelnika zajamčenih, 11 dožupana zajamčenih. A u Srbiji u Vojvodini Hrvati apsolutno nemaju niti jedno pravo samo je u Parlamentu srpskom bio jedan zastupnik, ali to sa građanske liste, ne sa sa liste. Di je tu reciprocitet koji je Hrvatska potpisala sa Republikom Srbijom 2004., a 2005.je parafiran taj sporazum? Ja mislim da bi vi ministre tribali izaći i reći o tome nešto. Kolega Žigmanov kada je bio predstavnik Hrvata u Vojvodini to je bilo tužno slušati od njega kako se odnose prema Hrvatima u Srbiji. Primjera, po jednom pripadniku nacionalne manjine u Hrvatskoj se izdvaja 37 kuna, za jednog pripadnika nacionalne manjine Hrvata u Republici Srbiji se izdvaja 1 kuna, sa svim drugim pravima kojih nemaju. A teror četnika u Hrtovcima na tom području Vojvodine nezamisliv prema tim ljudima hrvatske nacionalnosti građanima Republike Srbije. Ja sam to slušao ovdje u Saboru u Maloj vijećnici, znači o tim stvarima bi trebale progovoriti baš mi svi naravno vlast, a i pripadnici nacionalne manjine u RH koji su dio većine u ovome trenutku u Parlamentu. Ja sam oporbenjak, kolega Radin, predstavnik češke manjine, predstavnici ostalih manjina su albanske manjine, svih drugih manjina su u ovome trenutku dio većine i oni bi trebali baš i to pitanje otvoriti reciprociteta. U nekim državama je to ispunjeno, imamo strašno prijateljske odnose, međutim u nekim su hrvatska nacionalna manjina je terorizirana na najgori način u svakom pogledu.

Hvala lijepo.

(HDZ)** Sljedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Vlade, kolegice i kolege zastupnici.

Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnik nacionalnih manjina u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Furio Radin. Izvolite.

završno u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića